Sada idemo ono što sam već najavio u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 779. Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog zakona ste primili. U skladu sa člankom 204. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave u skladu sa člankom 197. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o prijedlogu zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Izvješća ovih radnih tijela Hrvatskog sabora ste primili. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani zamjenik ministra Zdenko Antešić u ime predlagateljice.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene zastupnice i zastupnici. Postojećim Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava koji je stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine uređuje se sigurnost i operabilnost željezničkog sustava sukladno prenesenim odredbama direktive Europske unije koje se odnose na mjere za upravljanje i unapređenje sigurnosti i na uvjete za postizanje interoperabilnosti željezničkog sustava Mjere u vezi sa sigurnošću obuhvaćaju usklađivanje regulatornog okvira u državama, određivanje odgovornosti između sudionika u željezničkom sustavu, razvoj zajedničkih sigurnosnih ciljeva, utvrđivanje načela za izdavanje potvrda o sigurnosti i odobrenje za puštanje u uporabu strukturnih strukturnih podsustava, osnivanje nacionalnog tijela nadležnog za sigurnost, to je Agencija za sigurnost željezničkog prometa i neovisnog tijela za istraživanje željezničkih nesreća, a to je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Postizanjem interoperabilnosti željezničkog sustava Europske unije dovodi se tehničko usklađivanje do optimalne razine te se sa time razvijaju usluge međunarodnog željezničkog prijevoza i doprinosi se stvaranju unutarnjeg tržišta tržišta opreme i usluga iz područja željeznice. Republika Hrvatska je slijedom obveza kao punopravne članice Europske unije obavijestila odnosno notificirala navedeni zakon Europskoj komisiji kao nacionalnu provedbenu mjeru za odgovarajuće direktive, odnosno za Direktivu br. 2004/49 o sigurnosti željeznica zatim Direktivu 2008/57 o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar zajednice i Direktivu 2007/59 o davanju ovlaštenja strojovođama. Europska komisija izvršila je procjenu provedbenih mjera te je utvrđeno niz pitanja povezanih s prenošenjem odredaba direktiva u hrvatsko zakonodavstvo. U skladu s odgovorima koje je Republika Hrvatska u okviru eu-pilota dostavila Europskoj komisiji predmetnim prijedlogom zakona provode se potrebne izmjene s ciljem jasnijeg i nedvosmislenog usuglašavanja s odredbama direktive. Značajne izmjene postojećeg zakona odnose se na definiciju željezničkog prijevoznika koja pored pravne osobe čija je glavna djelatnost željeznički prijevoz putnika i tereta mora obuhvaćati i svaku drugu pravnu osobu čija je jedna od djelatnosti takav prijevoz. Zatim proširenje, priznavanje odobrenja za puštanje u uporabu vozila i na one izdane u ostalim državama članicama točnije određivanje da upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznici upravljaju s njima povezanim rizicima u skladu s odgovornošću za sigurnost u okviru svoje djelatnosti, a da Agencija za sigurnost željezničkog sustava nadzire te rizike. Zatim istraživanje ozbiljnih nesreća i ostalih nesreća i incidenata koje provodi neovisno istražno tijelo pri čemu se ukidaju odredbe o zajedničkom istražnom povjerenstvu koje nisu u skladu s odredbama direktive. Tijekom prošle godine Europska komisija je donijela nove direktive o izmjenama Direktive o sigurnosti i Direktive o interoperabilnosti s obavezom da države članice da do određenog roka, tj. do 1. siječnja i 1. srpnja 2015. godine usklade svoje nacionalno zakonodavstvo. Temeljem toga Programom Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu stečevina Europske unije za 2014. godinu predviđeno je donošenje ovog zakona s ciljem potpunog usklađivanja sa zakonodavstvom Europske unije. Izmjene direktive odnose se na prvo, ograničavanje nedopuštene razine emisija buke koju željeznički sustav proizvodi u područjima blizu željezničke infrastrukture i u upravljačnici koje su detaljnije opisane uredbama i odlukama Europske komisije. I drugo, zajedničke sigurnosne pokazatelje o kojima svake godine Agencija za sigurnost željezničkog prometa izvješćuje Europsku komisiju, a koje se odnose na željezničke nesreće. zakona se uređuje i način osiguravanja sredstava za rad i obavljanje djelatnosti Agencije za sigurnost željezničkog sustava te se propisuje da se iste osiguravaju iz državnog proračuna. Sada važećim zakonom bilo je predviđeno financiranje agencije od naknada koje bi plaćali željeznički prijevoznici i upravitelji infrastrukture te od naknada za obavljanje djelatnosti agencije, a koje bi bile detaljnije propisane odgovarajućim pravilnikom. Zbog opravdanih primjedbi, najvećim dijelom zbog sufinanciranja upravitelja infrastrukture iz državnog proračuna taj pravilnik nije donesen i odredbe o samofinanciranju agencije nisu realizirane. Prijedlog zakona propisuje da će se naknade za obavljanje djelatnosti agencije biti upravne pristojbe koje će izravno biti uplaćivane u državni proračun. Ostalim odredbama prijedloga zakona propisuje se vođenje registra infrastrukture u skladu s novom Odlukom Europske komisije donešenom krajem 2014. godine. Na nacrt prijedloga propisa zaprimljene su primjedbe i mišljenja koje su pristigle na osnovu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Nacrt prijedloga propisa upućen je na mišljenje i tijelima državne uprave, te uzimajući u obzir prijedloge i Ureda za zakonodavstvo Vlade RH, Ministarstva financija, Ministarstva pravosuđa i Ministarstva uprave izrađen je predmetni prijedlog zakona. Za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u proračunu RH i s obzirom da se propis donosi radi usklađivanja s pravnom stečevinom EU predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku. Hvala i vama poštovani zamjeniče ministra. Imamo repliku, poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Pa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre, gospodine zamjeniče. Javio sam se za repliku iz razloga što je gospodin zamjenik rekao da za provedbu ovoga zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva. Dakle, ovo je još jedan zakon koji od strane Vlade nije predložen sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, jer ovo je stari način kako se nekad pisalo. I dakle, ovdje nema procjene fiskalnog učinka ovoga zakona. Druga stvar, ako davanje dvije ili dvije i pol milijarde jamstava u protekloj godini Hrvatskim željeznicama nisu sredstva državnog proračuna onda ne znam čija su to sredstva jer ta sredstva će se na teret državnog proračuna u budućim godinama morati vraćati. I stoga kad se predlaže ovakav zakon bez obzira što to nisu direktno sredstva iz državnog proračuna smatram gospodine ministre da bi ovdje trebalo napraviti ocjenu i procjenu fiskalnog učinka. To je potencijalna opasnost što se tiče jamstava za državni proračun, ovako lakonski napisati da za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati sredstva u državnom proračunu mislim da je prije svega neozbiljno i prema zastupnicima u Hrvatskom saboru, a prije svega neozbiljno prema hrvatskoj javnosti. A onda ćemo se čuditi opet, jer sjetimo se priče sa brodogradnjom sva su ta jamstva bila objavljena prilikom prijedloga donošenja državnog proračuna i izvršenja državnog proračuna. Međutim, vrlo je interesantno da isti kriterij, isto razmišljanje nemamo kad su željeznice u pitanju. Hvala lijepa. Nema odgovora na repliku, jer je poštovani zamjenik morao otići neodgodivo pa ćemo čuti u obraćanju ili predstavljanju u ime predlagatelja. …/Upadica sa strane, ne čuje se./… Ne Da li predstavnici radnih tijela Hrvatskog sabora žele uzeti učešće, iznijeti stajališta? Ne. Onda idemo u raspravu. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po Klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub nezavisnih zastupnika Linić – Vukšić – Hodžić i poštovani zastupnik Slavko Linić. Izvolite kolega Linić. uključen./… gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Što reći o zakonu koji u sebi sadrži direktive Europske komisije komisije a vezano za sigurnost i interoperabilnost u željezničko prometu u RH. Klub će takve mjere, takav prijedlog zakona podržati. Ali nešto više moramo reći o samom prijedlogu zakona. Ono što je važno za Hrvatsku to u ovom zakonu nećemo naći. Što možemo vidjeti? Zakonom se uređuje sigurnost i interoperabilnost, mjere za razvoj i upravljanje sigurnosti, postupci tijela koji trebaju upravljati istražnim radnjama ako se dogodi nekakva nesreća, uvjeti za samoupravljanje i sam tijek prometa na željezničkoj infrastrukturi kao i uvjeti i djelatnosti upravitelja infrastrukture. I cilj Europske zajednice da podigne razinu sigurnosti, cilj svih direktiva je bilo kako osigurati dodatna sredstva i koje su to ja bih rekao mjere i aktivnosti u željezničkom prometu da bi se to postiglo u Europskoj zajednici. Što možemo konstatirati kad čitamo ovaj prijedlog zakona? Tada utvrđujemo da smo samo ugradili mjere. U ovom obrazloženju zakona nemate jednu riječ o tome koliko je sadašnja infrastruktura i operateri na hrvatskim željeznicama uopće spremno za određene primjene ovih svih propisa i mjera. I to je najveći problem. Zato i imamo ovu čudnu konstataciju nisu potrebna sredstva. Potrebna su enormna sredstva i to najvećim dijelom iz državnog proračuna. Nemamo ovdje uopće podatak da preko 15 pravilnika nije donešeno koji se odnose na poslove Hrvatskih željeznica neovisno da li se radi o infrastrukturi ili o operaterima. deveta i polovica ove godine, 2009. do polovica ove godine. Znači, niti prateće pravilnike nismo donesli a kamoli uložili sredstva da bi podigli sigurnost i interoperabilnost na hrvatskim prugama. Pa ja ću se upravo pozabaviti tim problemom zašto u ovom zakonu mi otvoreno ne porazgovaramo o jednom od najvećih problema u hrvatskoj ekonomiji, a to je Hrvatske željeznice. Nismo proveli do kraja ni restrukturiranje, a ono što je najgore modernizaciju ni operatera a niti infrastrukture. I nespremno smo prepustili da ovakvim propisima sutra na njima djeluju i naši operateri, putnički i teretni promet, a da ne govorimo da ćemo imati problema sa infrastrukturom i upraviteljem infrastrukture. Još uvijek nismo odvojili ni nadzor, nismo odvojili dovoljno niti našu infrastrukturu od potpora iz državnog proračuna, nismo proveli ili privatizaciju ili drukčiju organizaciju neosnovnih djelatnosti u željezničkom sustavu pa ćemo imati neprekidni problem u povlačenju sredstava. Sve to znamo, svatko tko se bavi željezničkim prometom to zna. Nama u Hrvatskom saboru te podatke nije predložila niti opisala Vlada Republike Hrvatske da bi u biti mogli nešto konkretnije načiniti kako bi podigli razinu našeg željezničkog prometa koji nije bitan samo za djelatnost željezničkog prometa, ali je on bitan i za naš turizam, ali je on bitan i za naše luke, ali je on bitan i za tranzitnu ulogu RH u Europskoj zajednici. Ono što možemo zaista naznačiti da dovoljnu kvalitetu rada operatera putničkog prometa u RH imat ćemo zaista zahvaljujući odluci Vlade RH da u putnički promet uvedemo moderne lake kompozicije koje će se moći prilagoditi ovim odredbama. I sve to financiramo iz državnog proračuna. Također dobro smo zaposlili naše tvrtke koje se bave elektroproizvodnjom, metalnom proizvodnjom i proizvodnjom vagona i vlakova. tu možemo reći postigli smo određeni zadovoljavajući standard i moći ćemo u narednih 5, 6 godina prilagoditi se ovim svim propisima koje danas utvrđujemo. Kako stojimo kod teretnog prometa koji je, budimo iskreni, daleko, daleko važniji. Što možemo utvrditi? Nije provedeno restrukturiranje, nije provedena privatizacija, potpuno neuspješan pokušaj. neuspješan pokušaj. Enormna jamstva iz državnog proračuna koje ćemo platiti, a nije prihvatljivo da dajemo za operatere novac iz državnog proračuna. Infrastrukturu koja bi trebala ulagati u željezničku infrastrukturu da bismo mogli postići sve ove mjere koje se predviđaju koristimo za financiranje neuspješnog djelovanja teretnog prometa. Da li danas kad vidimo da smo preko 2,5 milijarde dali za željeznički sustav jamstava možemo reći da smo pri završetku restrukturiranja i da li vidimo što je sutra teretni promet u Hrvatskoj? Nažalost, ne. ne. Mi podatke o tome nemamo. Mi ne znamo da li će taj sustav opstati, mi ne znamo što ćemo učiniti. Još uvijek tamo djeluju nekakvi ugovori o radu sa visokim naknadama, sa niskim prometom, niskim ostvarenjem, a sutra na našoj infrastrukturi imat ćemo jaku konkurenciju europskih operatera koja će udovoljavati svim zahtjevima interoperabilnosti na europskim prugama. A što to znači? Da naš teretni promet neće moći van hrvatskih granica. Trošimo Trošimo novac, opterećujemo državni proračun, imamo deficite a odgovora što je teretni promet nemamo. Jednostavno znamo da će netko sutra morati donijeti odluku o o gašenju teretnog prometa. Trenutno, čini mi se, nešto oko 2600 zaposlenih na teretnom prometu. Potpuno nespremne da udovolje ovim zahtjevima. Pričati o tome da će njihove lokomotive imati uređaje za praćenje prometa, to nema šanse, to nema šanse. Prema tome, to su stvari koje su morale biti pisane u ovom zakonu, kako će se mjere ovog zakona i europskih propisa odraziti na život i budućnost naših trgovačkih društava. Terete iz Riječke luke, Splitske luke, Zadarske luke, Luke Ploče vjerujte neće prevoziti HŽ Cargo. Ali imamo daleko teži problem u infrastrukturi. Sami znate da europski koridor kad je željeznica u pitanju ne prolazi i nekih zahtjeva visokih za interoperabilnost na našim prugama nećemo imati ali bi bilo dobro da na neki način imamo i takve pruge, da ti koridori pa prolaze kroz Hrvatsku. Ali ja sad se pitam da li Hrvatska željeznica infrastruktura ulaže u tu infrastrukturu, da li je sposobna udovoljiti svim ovim zahtjevima po zakonu koji danas donosimo? Ne, nije. Nema sredstava, još uvijek traje proces restrukturiranja. Isto tako imamo ogroman problem. Zašto? Pa nismo definirali što je to pružne građevine, još uvijek ih vezujemo uz infrastrukturu, sufinanciranje iz proračuna. A to znači ne možemo niti koristiti kvalitetne ljude, znanje, da na hrvatskoj infrastrukturi ta tvrtka tvrtka radi i djeluje. A zašto? Pa zato što sve ovo što se mjerama Europske zajednice predviđa bit će sufinancirano iz europskih kredita, ali ako rade pružne građevine neće biti sufinancirano jer nismo odradili svoj osnovni posao. Restrukturiranje, privatizaciju i sve ono što je potrebno da se vidi da imamo konkurentna i sposobna trgovačka društva za profesionalno djelovanje i povlačenje sredstava europske zajednice da i to nam je problem. Sad se pitamo zašto toliko kasnimo? Ako toliko kasnimo zašto kod ovog zakona, jel ovaj zakon nije samo zbir mjera koje propisujemo u hrvatskom sustavu sustavu zakonodavnom da bi rekli da smo usklađeni sa Europom, nego se mi sustav Hrvatskih željeznica moramo prilagoditi svim ovim mjerama da bi dali odgovor jesmo li spremni. A mi nismo. Mi bi čak trebali do polovice ove godine donijeti i niz dodatnih pravilnika. Ne vjerujem da ćemo ih donijeti, ne vjerujem. Ništa ovdje nije naznačeno o rokovima u kojem te pravilnike treba donijeti. To je samo znak da ne samo da će na našim prugama djelovati operateri koji su osposobljeni za europski sustav i europske zahtjeve nego će nažalost i radove na našim prugama obavljati obavljati vjerojatno strane tvrtke. Jel oni koji to znaju, oni koji su sposobni za to, koji trebaju to radit nisu strukturno provedene potrebne mjere da bi mogli koristiti sredstava. Samo za napomenu, u Hrvatskoj imamo neprekidni pad bruto društvenog proizvoda. Provjerite koliko su u Sloveniji radili na dizanju kvalitete pruga, koliko su povukli sredstava i to do 85%. koriste ta sredstva, oni već koriste ta sredstva. Znate, imati koridore europske ili barem deseti prilagodljiv je problem križanja cesta, to je problem ja bi rekao visine razine mimoilaženja ceste i pruge, to su moderna signalizacija, ajde možemo reći dio opreme ćemo morati uvoziti ali najveći dio građevinskih radova trebalo je već obavljati hrvatska građevinska operativa a posebno sustav osposobljen za to, pružne građevine. Nažalost čitajući ovaj zakon ne samo da ne znamo kao zastupnici što je stvarno stanje u Hrvatskim željeznicama, nego ne vidimo ni što je Vladin program kojim mjerama će na neki način pokušati osposobiti naše operatere i našu infrastrukturu da bude dio europske i da imamo sigurnost i interoperabilnost na tim prugama onakav kakav treba, da budemo racionalni, jel nažalost interoperabilnost je puno kvalitetnih programa koji smanjuje broj zaposlenih ali smo tada konkurentniji, ne samo u željeznici tada i naše luke postaju konkurentne, teret u vrlo kratkom roku može doći na odredišta u europskoj zajednici. To samo pokazuje da smo zanemarili željeznički sustav, da plaćamo neracionalnosti enormnim jamstvima iz državnog proračuna koji će doći na naplatu jer ni operateri a ni infrastruktura neće biti u stanju vraćati te dugove. A taj potrošeni novac neće značiti konkurentnost ni hrvatskih luka ni konkurentnost europske zajednice. Prema tome, zakon je dobrodošao ali žalosno u kakvom je stanju hrvatska željeznica i da možemo samo zaključiti da željeznice neće biti u funkciji hrvatskih radnika i onih koji su do jučer znali raditi na željeznicama. Hvala lijepa poštovani zastupniče. Na vaše izlaganje imamo 9 prijavljenih replika. Idemo po redu. Poštovani zastupnik Mile Horvat prva replika. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se. Kolega Linić, ja se potpuno slažem sa vašom osnovnom konstatacijom i pitanjem koliko su naše željeznice spremne, odnosno koliko su kompatibilne za buduću mrežu željeznica EU. Naime, činjenica jeste da se Europa potpuno okreće željezničkom prometu i prijevozu. I danas imamo otprilike negdje oko 50 do 60% teretnog prometa da se odvijaju željeznicom naravno zbog zasićenosti cestovnog prometa i rastuće opterećenosti zračnim prometom. Podaci kažu da u Njemačkoj vlakovi danas voze brzinom od 200 km na sat, Austrijanci isprobavaju vlak na dionici između Graza i Berlina i cilj im je 230 km na sat brzine. Ide se u velike investicije probijanja tunela u Brenneru. Između Italije i Austrije Švicarci ulažu oko 100 milijuna eura u željezničku infrastrukturu. A kod nas imamo prosječnu brzinu od 20 do 60 km na sat, radi se o magistralnim prugama. činjenicu da 80.tih godina na takvoj magistralnoj pruzi od Slovenije do Srbije smo imali 160 km brzinu vlaka, danas je negdje ona oko 80 km. Tako je Zagreb od Rijeke, vlak od Zagreba do Rijeke, putnički vlak je išao 3 sata i 15 minuta, danas on ide otprilike 5 sati. Dakle, kakav je tu zaključak? Ako ćemo imati porazni zaključak onda ćemo konstatirati da i pruge koje je napravila praktično Austrougarska prije 140. godina nismo uspjeli održati na nekakvom nivou a da ne kažem da ih nismo modernizirali. Naravno treba podržavati ovakvo zakonsko rješenje jer to je stečevina EU sa kojom se treba usuglasiti, ali ne smije biti

jel da imamo onda bimo morali raspraviti i utvrditi bitnu činjenicu, zašto na hrvatskim prugama još uvijek nije 1700km pruga uređeno da podnesu veće brzine. I onda je bitno a što će to biti do 2020., koliko ćemo to uložiti da to nadoknadimo? A kada gledate programe onda ćete vidjeti da ništa bolja situacija neće biti ni 2020. Ulagat ćemo, ulagati ali uvijek će brži biti broj kilometara koje dodatno treba urediti nego što ćemo ih urediti. To znači mi nećemo biti u stanju povećati brzinu naših pruga. To je nešto što moramo shvatiti da je najveći problem posao u Hrvatskom saboru bi trebalo biti vrlo jasno izvješće o problemu hrvatske infrastrukture u željeznici i da zaista utvrdimo planove jer su to ogromni izdaci koji će ići iz državnog proračuna. Ali onda je neprihvatljivo da u isto vrijeme infrastruktura financijski pomaže HŽ teretni promet, a s druge strane mi moramo dobiti odgovor od hrvatske Vlade što će sa tim operaterom. On je nesposoban za prijevoz tereta u Hrvatskoj, a na europskim koridorima, europskim prugama se neće moći ni pojaviti. A taj prijevoznik je bitan za promet luka. To su stvari gdje mi odgovore nemamo, a te odgovore moramo dobiti kada vidimo ovaj zakon. I naravno da onda konstatacija da ne trebaju sredstva je netočna. Itekakva sredstva trebaju jel to su ogromna financijska sredstva. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Stjepan Milinković, replika. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa kolega Linić svaka čast ovim direktivama 38, 88 i usklađivanju i podizanju kako kaže interoperabilnosti, sigurnosti, valjda hoće to postići, ali je bitno progovoriti o ovom stanju u HŽ-u baš na ovakav način o kojem ste vi govorili. Pa ja svjedočim jel dolazim iz tog koje se stalno spominje kao magistralni pravac za Srednju Europu, prvo ona nizinska pruga, dolinska pruga koja će silno povećati promet, koja će unaprijediti to područje, ali svjedočimo nečem drugom. Daj Bože da će to tako ići i da će to napraviti, ali u stvarnosti se ne događa baš tako. Naime, baš kod ovoga HŽ Cargo-a svako malo se svjedoči sistematizacijama ovakve vrste pa onakve, pa smanjivanje ovih, onih i jednostavno s tim da naravno utovari materijala itekako su značajni i čak vrlo visoki. I što se događa? se i na taj način se ugrožava promet. Ali ono drugo o čemu ste vi govorili, svojevremeno će doći ovi vanjski konkurentni koji će sigurno preuzeti dio toga tržišta i naravno da će se i radna mjesta izgubiti za te naše ljude. A druga stvar, nažalost ćemo ponovno svjedočiti i onim naslovima u medijima koje često srećemo skretničar krivo skrenuo pa ustavljen promet ovdje, ondje itd. tako da sigurnost sigurno dolazi u pitanje. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani zastupnik Slavko Linić. Kolega zastupniče uopće nije problem da svatko od nas može predvidjeti što će biti za dvije godine. za dvije godine HŽ Cargo-a neće biti otići će u stečaj, to probajmo shvatiti. 2,5 tisuće ljudi ostat će bez radnog mjesta. Zašto? Pa do sada je ministar svojim mjerama branio europskim tvrtkama koje se bave prometom tereta da trče po hrvatskim prugama, ono trče pod nazivom. Sutra je to nemoguće. Prema tome, HŽ Cargo je potpuno nekonkurentan u tome da u tome da može konkurirati europskim operaterima. I europski operateri će biti izlaz za promet u Hrvatskoj neovisno dalje preko bilo koje luke ili neki drugi promet koji je bitan za promet u Europskoj zajednici. I nije naš problem kada gledamo u tom dijelu operater jel ćemo imati kvalitetne operatere. Problem je naš socijalni što smo ugrozili nepotrebno 2,5 tisuće ljudi, strojovođe koji su kvalificirani, kvalitetni. Sve to zato što nismo na vrijeme definirali što je sa HŽ Cargom. Naš problem je infrastruktura. Možemo mi govoriti što god hoćemo, ali mi infrastrukturu nećemo imati takvu da bi Riječka luka mogla Kopru konkurirati, Trstu konkurirati, a da ne govorim o sjevernoatlantskim lukama jer njihov najveći minus će biti pruga, brzina od 40km u izvlačenju, brzina. Jer nije problem operatera, on može voziti 200 sati kada iz Njemačke dođe operater, ali je problem u našim prugama, kako brzo ćemo mi uspjeti uložiti u sve te pruge da na neki način dođemo do rezultata, pogotovo s obzirom na ogromna izdana jamstva. Hvala lijepa. Kolega Linić vi ste u jednoj rečenici rekli o mjerama iz ovog zakona, a ono što je ključno i zašto je Zakon o fiskalnoj odgovornosti stavio takvu odredbu, a to je koliko će te mjere koštati. I možemo mi usklađivati svoje zakonodavstvo sa EU koliko god hoćemo dok ne uskladimo svoja razmišljanja sa EU. Donositi mjere koje koštaju toliko i toliko stotina milijuna ili milijardi ne znajući kakav će njihov efekat biti na šire gospodarstvo, kakav će biti efekat na tvrtke koje sada postoje najbolje nam govori ono što se događalo u protekle 2,5 godine kada su se izdala silna jamstva da bi se nešto napravilo, ali nažalost nije se znalo što će se s tim poduzećima napraviti. mi moramo shvatiti da više nismo u fazi pregovora pa da moramo uskladiti neke zakone, pokušati nešto implementirati da bi dokazali da smo nešto proveli nego smo članica EU i u neke stvari ne trebamo srljati ako nismo spremni i ako nismo pripremili kompletan operativni program. Dakle sam zakon kao zakon čovjek mu nema što zamjeriti međutim pitanje je da li novce imamo za provođenje tih mjera. I druga stvar da li je nama stvarno u interesu da zaštitimo državnu tvrtku ili ćemo opet kao kod nekih drugih tvrtki pričati da nam je netko drugi kriv. Mi smo sami sebi krivci ako se ne pripremimo za neke stvari. I da smo u obrazloženju ovog zakona rekli da sve ono što se treba napraviti će koštati toliko i toliko. Pa neka i kažemo povući ćemo toliko i toliko sredstava iz Europske unije ali efekat toga za luku Rijeka, za ostale dijelove Hrvatske će biti takav, takav i takav, onda bi ovaj zakon imao svoju operabilnost a on ovako nažalost ima papirnatu interoperabilnost ali nema domaću operabilnost. I ono što ste vi rekli, nažalost nekoliko tisuća ljudi će ostati bez posla. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Slavko Linić. **Linić, Slavko (Nezavisni)** Iz dodatnih priloga ovoga zakona vidimo koliko je zahtjeva bilo od strane operatera, od infrastrukture, od sindikata da se nešto odgodi, da se nešto drukčije definira. Zašto? Pa zato što upravo oni znaju koliko su ti sustavi u Hrvatskoj Hrvatskoj primijeniti potrebne mjere da bi postigli ove europske zahtjeve u Republici Hrvatskoj. Nažalost vidimo da je najveći dio tih zahtjeva i CARGO-a i infrastrukture i sindikata zaposlenih odbijen i da nije prihvaćen. Zašto? Pa ili ćete primijeniti mjeru ili ju nećete primijeniti. Ali ono što bi trebalo biti jer ja sam obrnuto, ja sam za to da uvedemo te mjere te mjere će ipak nekoga dovesti pameti da nešto mora poduzeti, da mora povući poteze. I mi zaista od Vlade trebamo dobiti odgovor što je HŽ CARGO. Mi ne možemo ulagati državna sredstva u HŽ CARGO. Ne može novac iz proračuna ići u HŽ CARGO. Nije prošla privatizacija 2013., cijele 2014. nije prošlo ni restrukturiranje. Što je sudbina HŽ CARGA. Zašto? Pa zato što svaku kunu trebamo za infrastrukturu ako želimo konkurentnost luka i konkurentnost prometnog pravca ili hrvatskog ja bih rekao kvalitetnog položaja u Europskoj zajednici. Tada mi zaista moramo ulagati u te dijelove. I zato ja smatram treba ih primijeniti ali uz ovo smo morali dobiti i kolika će biti vrijednost svih potrebnih radova i koliko je šanse da od toga povučemo sredstava i Europskoj zajednici. Što ćemo sa pružnim građevinama da mogu oni obavljati te radove i vući sredstva. To su odgovori koje trebamo uz ovaj zakon, nismo ih dobili. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nova replika i poštovani zastupnik Mladen Novak. Hvala lijepo. Pa referirati ću se samo na jedan vaš dio jer puno toga ima ali imam i vlastitu raspravu. Podsjetio bih samo na plan 21. i program Vlade gdje se potencira gdje su željeznice jedan od ako se ne varam četiri projekta na osnovu čega će se pokrenuti rast gospodarstva i oporavak Hrvatske. Ali operatere u teretnom prijevozu, strani operateri nemaju nikakav interes, oni jaki, pravi operateri, nemaju nikakav interes da kupe HŽ CARGO. Zato što liberalizacijom prometa oni jednostavno onaj dio koji donosi dohodak a to je tranzit oni ga mogu ostvariti bez toga da kupuju. Nama je HŽ CARGO potreban zbog naših prijevoza i ovo što ste vi rekli naših luka ali i naše privrede. I tu mi ne možemo konkurirati. Sigurno je da ne možemo konkurirati niti jednom …/Govornik se ne razumije./… ni ne znam, svim tim stranim operaterima. Ali postavlja se pitanje šta sa lokalnim, i lokalnim prugama. Jer ovo što ste vi govorili 10. koridor. Ja se sa time slažem. Samo 10. koridor je ustvari rezervni koridor. Budimo iskreni 4. koridor je koridor Europske unije 10. koridor je ona debela rezerva za slučaj da nešto tamo padne. Što će biti sa lokalnim teretima, lokalnim prijevozima, lokalnim prugama? Tu je on što nitko ne vidi rješenje, nitko ga ne nudi, nitko ni ne spominje to. A ovo što ste vi rekli oko spremnosti Vlade ili samog ministra, pa ja ću vas podsjetiti na jednu izjavu ministra da će bez imalo grižnje savjesti 3,5 tisuće ljudi firmu sa 3,5 tisuće ljudi poslati u stečaj. U međuvremenu ta firma je smanjila broj ljudi na 2,6. Ali ako je rekao da će bez grižnje savjesti 3,5 tisuće ljudi, pa ne čudite se valjda da sada planira ovih 2,5 poslati onako na ulicu. Hvala. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Slavko Linić. **Linić, Slavko (Nezavisni)** Pa dobro nije samo 10. koridor, Rijeka-Koprivnica se isto računa kao ogranak mediteranskog teretnog koridora, znači imamo mi tih pruga koje bi mogle postići dovoljni stupanj interoperabilnosti da bi se mogao brže odvijati promet prema europskoj infrastrukturi. Prema tome imamo ih više. I slažem se osnovni problem je ono što se zove i unutarnji promet i promet ja bih rekao prema potrebama hrvatskog gospodarstva. Ali i sigurnost je ono što je itekako važno. Sigurnost. Ali budimo iskreni, nije problem da HŽ CARGO ostane ali onda sigurno nije 2,5 tisuće. Ako će on biti samo okrenut hrvatskim poduzetnicima, možda je to 500, 600 djelatnika ali taj proces nam nitko neće odraditi, to moramo sami odraditi. Ako to ne odradimo ne dimenzioniramo HŽ CARGO prema internom prometu za potrebe hrvatskog gospodarstva a tko će pokrivati gubitke. Dajte shvatite da već sada itekako imamo problema sa odobravanjem jamstva za dubioze u CARGO-u. Pa to radimo preko infrastrukture. Zašto? Pa jednostavno ne prihvaća nitko u Europi da se nelojalnim konkurencijama, korištenje državnog proračuna za čistu djelatnost tržnu nešto financira. Prema tome, dubioze koje su narasle u HŽ CARGO-u su takve da da ni imovina koja nije dana u pretvorbi i privatizaciji nije dovoljna za pokrit dubiozu jer onda nećemo imat zainteresirane za privatizaciju. Ali zato Vlada mora odradit svoj posao, dimenzionirat HŽ-Cargo. S obzirom da ne može van jer nemamo novaca za modernizaciju za unutarnji promet onda on mora bit te veličine i …. To nas čeka. Što kasnije o tome donesemo odluku to ćemo više platit iz državnog proračuna neracionalnost. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Boro Grubišić, replika. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Linić, u jednom vremenskom odsječku bili ste član Vlade Republike Hrvatske ja se nadam da postoji nekakva komunikacija između ministara pa s obzirom na vaše izlaganje koje je zaista bilo na nivou i u kojemu smo spoznali sve poteškoće koje postoje i u HŽ-Infrastrukturi i u HŽ-Cargu i u Putničkom prijevozu i općenito o stanju na hrvatskoj željeznici. Znate i sami da je HŽ-Cargo bio na prodaju i da se pregovaralo isključivo s jednim jednim ponuditeljem koji je stalno smanjivao vrijednosti i stalno pokušao sebi ušićariti što više, dakle poznatim … kriminalcem rumunjskim koji je sad u zatvoru u Rumunjskoj. Nadalje, kada govorimo i kada govorite vi o interoperabilnosti vrlo mi je s obzirom da sam kirurg i interoperabilnost mi je ovako u struci, više bih rekao da će s obzirom na stanje na Hrvatskim željeznicama to biti inoperabilnost, dakle nema operabilnosti s obzirom na ono sve što ste vi iznijeli. Ulaganja u Hrvatsku željeznicu a koja se svode na šminkanje kolodvora, ja neću sad navoditi a u svom izlaganju ću reći kojih i na koji način se troše novci, ne doprinosi poboljšanju ukupnog prometa na Hrvatskim željeznicama u kojima opada trajno i broj putnika, a i broj prevezene robe i to više od dvoznamenkastog broja. Što učiniti sve skupa s tim? Evo tri je godine ove Vlade, nikakvo poboljšanje nije nastupilo za vrijeme ove Kukuriku koalicije na području Hrvatskih željeznica, a znamo svi i Europa kaže i ima direktive i sve ostalo gdje kaže da je željeznički prijevoz i jeftiniji i ekološki čistiji i puno sigurniji nego bilo kakav cestovni ili nekakav drugi prijevoz. Zaista je situacija kako ste i sami rekli i s obzirom na hrvatske luke koje imamo i koje zaostaju za lukama u sjevernom Jadranu i drugdje, situacija je kritična. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Slavko Linić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa vrlo jasno, Vlada je krenula u restrukturiranje željeznice i ono što možemo biti zadovoljni to je pitanje putničkog prometa. Zašto? Jer putnički promet sa teškim lokomotivama koje vuku dva vagona je bilo totalno ekonomski neisplativo. Zaposlili smo domaću operativu, domaće opremaše, opremaše, proizvođače, elektroindustriju, a gradimo lagane kompozicije koje će biti konkurentne. Znači u tom dijelu je načinjeno. Nažalost, neuspješna privatizacija u 2013. kad je u pitanju HŽ-Cargo iz jednostavnog razloga što smo se oslonili na čovjeka koji je nudio da će nešto dat, svi ostali su pitali što će Hrvatska otpisati jer dubioze u HŽ-Cargu nisu iz mandata ove Vlade, dubioze su stare 10-ak, 15-ak godina, ogroman broj ljudi. Ja bih rekao neodgovoran kolektivni ugovor koji je štitio radnike, davao im je visoka primanja koja uopće nisu u svezi sa bilo kakvim prihodima. Oni ni svoju minimalnu plaću ne mogu zaradit po prometu koji načini. Sve su to bile stvari gdje je svaki ozbiljan kupac samo pitao a što će Vlada platiti. Nismo to na vrijeme odradili i ono što znam, siječanj, veljača je rečeno u tri mjeseca restrukturiranje sa najgorim mjerama, ali to je odgovornost da ne opteretimo državni proračun. Mi smo odgovorni za dubioze, za minuse i za deficite. Da, to je Vlada trebala načiniti, nisu to lake odluke, lake odluke, ali jednostavno od siječnja mjeseca kad se trebalo ozbiljno krenut u taj proces nije odrađeno ništa. Danas smo siječanj 2015., imamo još uvijek kolektivni ugovor na snazi, imamo pad prometa i imamo jednostavno dubioze koje se prevaljuju na teret proračuna, na teret infrastrukture. Poštovani zastupnik Domagoj Ivan Milošević, replika. **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa uvaženi kolega Linić, prije svega jedna stvar se jest promijenila u zadnjih 10 godina, a to je da smo napokon ušli u Europsku uniju pa unazad godinu i pol dana imamo pravo recimo u željezničkoj infrastrukturi na 85% bespovratnih sredstava. Ako s takvim iznosom bespovratnih sredstava niste u stanju napraviti projekt i isfinancirat ga onda nemam što za reći. No da s vratim na ovo vaše uvodno izlaganje. Rekli ste i spominjali ste naravno opravdano robni promet. Dakle nitko razuman ne očekuje da će Hrvatska vratit milijarde eura investicija u željezničku infrastrukturu prijevozom putnika nego prijevozom roba. Logično. Teško da će Mađari i dalji putovat na naše more baš željeznicama iako to ali na vrlo dugi rok ne treba isključiti, međutim na nekakav srednji rok naravno treba računat na robe. I ja pomalo već sam sebi idem na živce ali ću ponoviti još tisuću puta, to je kad se iskrcate u luci Rijeka 5 do 7 dana štedite nego kad idete na luku Hamburg da biste došli robom do Münchena. E sad, u Hrvatskoj je nekako promaklo svima da je prije godinu i pol dana prvi puta u povijesti čovječanstva jedan civilni kontejnerski brod putovao iz Šangaja sjeverno od Ruske Federacije zbog globalnog zatopljenja. Odgovor na to nove egipatske administracije je da se najavljuje prokop novog Sueskog kanala, paralelno, kako bi se učinilo na vrlo dugi rok naravno konkurentnim. E sad, ono što Hrvatska stvarno ima, ima fenomenalan geostrateški položaj, međutim bez nizinske pruge Rijeka-Zagreb, bez povezivanja luke Rijeka sa lukom Vukovar na Dunavu mi ne možemo iskoristit taj geostrateški položaj. Ali brzinom, kao što reče kolega Horvat, od 20 do 50 km/h dok drugi putuju stotinama kilometara na sat mislim tom brzinom kojom radi ova Vlada tu nećemo nikad nigdje doći. I samo mi dozvolite još jednu rečenicu, a to je ne govorimo samo o gubitcima tisuća radnih mjesta. Dakle, treba o tome govoriti ovdje. Ali dodatni je problem treba govoriti o desecima tisuća radnih mjesta koje su propušteni na srednji rok biti stvoreni, otvoreni, ljudi zaposleni i ne samo u željezničkom, Ponavljam Hrvatske željeznice nemaju važnost samo radi prometa i sebe nego i radi drugih gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj. I kad govorimo o putničkom itekako važno. Gredelj je dobio dio posla, Končar je dobio dio posla, da ne govorim niz hrvatskih tvrtki. To je ono što je vrijednost. Mi na ovakvim projektima trebamo zapošljavati hrvatsku industriju, jer tada imamo sigurnost radnih mjesta, prihode, plaće itd. je isto trebalo biti za CARGO. Đure Đaković je itekako poznat po vagonima, čak i lokomotivama i mogao je itekako učestvovati u modernizaciju kompletnog željezničkog parka kad je HŽ Cargo u pitanju. Znate li koliko je to radnih mjesta i sve? I tada taj naš geostrateški položaj bi bio i daleko, daleko važniji. Ali u ovom trenutku bojim se da mi moramo samo jedno zaključiti. Nema kapitala u HŽ Cargu za takve preokrete. Novac proračuna više za to ne možemo dati. Prema tome, mi moramo dobit odgovor što je sudbina Carga. To je nešto što mi kao zastupnici moramo znati. Zašto? Pa zato što jednostavno nema tog novog vlasnika koji će to uložiti više u HŽ Cargo. Da Hrvatska opiše sva potraživanja koja ima prema HŽ Cargu, da sve oprosti ne vjerujem da će radi imovine koju je HŽ Cargo dobio netko ulagati dodatno u HŽ Cargo. To je sad pitanje. To mi nemamo ni naznaka takvih razgovora ni takvih postupaka. Ali ono što je sad važno ubrzano ulaganje u HŽ Infrastrukturu da ne izgubimo i tu važnost hrvatskih luka i geostrateškog položaja. Svaku kunu treba uložiti u infrastrukturu. Zato je zakon potreban, ali i mjere koje ćemo poduzimati da bi ga ostvarili. Poštovani zastupnik Branko Vukšić, replika. ulaganje u željezničku infrastrukturu i to ne samo na koridorske pruge, ne samo na 5B koridor, ni 5C, niti deseti koridor nego i na druge željezničke linije koje su dijelom i u funkciji ili prioritetno u funkciji željezničkog putničkog prometa. No, da bismo mogli uopće raspravljati pa i o ovom zakonu i u stvari o razvoju željeznice u Hrvatskoj Vlada je trebala napraviti osnovnu obvezu koja proizlazi iz Zakona o željeznicama. Kada smo 2013. godine usvojili u Hrvatskome saboru Zakon o željeznici tada je rečeno da će osnovni dokument, a to je Nacionalni program izgradnje željezničke infrastrukture donijeti Vlada u roku od godine dana. Koliko je meni poznato taj nacionalni program nije donesen. prema zakonu trebao biti usvojen u Saboru onda bismo ove dileme o kojima danas govorimo, potrebe da se uđe u novu fazu izgradnje željezničke infrastrukture raspravili u Hrvatskome saboru. Međutim, Vlada tu svoju obvezu nije napravila a trebala je donijeti u roku od godine dana. Dakle, već prije godinu dana taj je dokument trebao biti donesen u kojemu bismo utvrdili sve ovo o čemu ste vi govorili, a to je koji su to prioriteti, koji je to obim, koliko je visina ulaganja u HŽ infrastrukturu i koji su prioritetni izvori financiranja te željezničke infrastrukture to u svakom slučaju su EU fondovi. Prema tome, bez tog dokumenta mi ne možemo kvalitetno raspravljati ni o ovom zakonu. Potpuno se s vama slažem. Da nema razvoja, gospodarskog razvoja Hrvatske bez ulaganja u HŽ Infrastrukturu prvenstveno zbog jadranskih luka koje su bez željeznice praktično odvojene uopće od bilo kakvih mogućnosti daljnjeg razvoja. Pa znamo za prošlu godinu. U prošloj godini je čini mi se od svega planirano ulaganje u željezničku infrastrukturu uloženo svega 30%. Čini mi se negdje oko, manje od 800 milijuna kuna je uloženo u HŽ infrastrukturu,

Koliko je meni poznato obveza Vlade da donese novi nacionalni program izgradnje željezničke infrastrukture je polovica ove godine, znači još par mjeseci. Ali kad već imamo ovaj zakon itekako su osnovne naznake tog programa trebale biti biti poznate. A isto tako negdje do kraja lipnja i novi ugovor potpisan sa upraviteljem željezničke infrastrukture. To je nešto što itekako bitno da znamo i tko je odgovoran, zašto je odgovoran, koliko sredstava će dobiti iz državnog proračuna i na kojim osnovnim željezničkim koridorima. Ali ono što je također važno napomenuti hrvatski gospodarstvenici većinom koriste ceste, uredili smo ceste, zapustili smo željeznicu. Danas je jednostavnije, brže, efikasnije za gospodarstvenike prijevoz ceste. Da li je jeftinije? Nije. Da li su konkurentniji? Nisu. Prema tome, mi svoje bogatstvo koje imamo ne stavljamo u funkciju gospodarstvenika. Oni se koriste skupim prijevozom na cestama, postaju nekonkurentni samo iz razloga što je vrijeme isto novac, a željeznica ne omogućuje prijevoz u zadanim rokovima, brzini i kvaliteti kojoj je to potrebno. Da, to je problem da ne treba samo misliti o europskim koridorima, nego je bitno misliti i za konkurentnost naših gospodarstvenika. Ali nije samo pitanja ulaganja, pitanje je i sigurnost na prometu i ja bih rekao mogućnost usklađivanja sa europskim koridorima. Mi smo nažalost daleko od toga i to je još jedan od problema da nam ni upravitelj infrastrukture a niti prijevoznici nisu spremni za europsku konkurenciju. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Branko Vukšić, replika. **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Uvaženi kolega Linić ovako gordo zvuči usklađujemo se s Europom pa onda često sam ovdje čuo interoperabilnost. A evo kako to slikovito izgleda. Sjednete u vlak u Čakovcu u 1 sat i dođete u Zagreb u 5 sati, 4 sata se vozite. Morate si ponijeti ručak i litru gemišta da biste to sve skupa mogli podnijeti da biste doputovali do Zagreba i normalno da se propijete onda kad se vozite Hrvatskom željeznicom. Ili vozite se iz Karlovca, za sat vremena se vozite iz Karlovca. Da, evo kolega Vuljanić kaže on bi putovao vlakom. U Rijeku koja je 150 km koliko se vozite? Centar grada u Rijeci, centar grada u Zagrebu za sat vremena? Tko bi putovao automobilom? Nitko! Tko bi putovao iz Čakovca 100 km automobilom da se dođe za 50 minuta? Nitko ne bi putovao. putovao. Tko bi iz Karlovca putovao? Nitko ne bi putovao. A mi govorimo o interoperabilnosti a vozimo se 4 sata 100 km, vozimo se 40 km ravne pruge, ko staklo ravne pruge, od Karlovca do Zagreba. Pa to je da se pita tko je tu lud? Zbog čega to dopuštamo? Normalno da to nije problem samo ove Vlade. Normalno bi bilo da se 80% prijevoza obavlja željeznicom, a 20% vlakovima. Međutim, što smo učinili da bi se to napravilo? Ako Europu negdje 50, 60% se prevozi teretni promet željeznicom, a ostalo autoputom zašto barem nismo to postigli? Na koji način, kad ćemo to, koji je plan? Plan 21 je rekao da je osnovno što će biti u njihovom mandatu da željeznicu učine sposobnom, da Luka Rijeka i ostale luke budu konkurentne recimo Luki Koper koja nije bila ni do gležnja hrvatskim hrvatskim lukama. Uvijek se pitamo da li dovoljno dajemo i da li smo efikasni u tom davanju? I kad biste vi promatrali koje su sve subvencije davane u Hrvatsku željeznicu, koliko su to godišnji iznosi, koliko će to biti s obzirom na izdana jamstva tada ćete vidjeti da su to vrlo velika sredstva. E sad, da smo to uložili u infrastrukturu da li bi stanje bilo bolje? Bi. Da li bi tada brzina i putničkog vlaka i teretnog bila veća, sigurnost veća? Da li bi tada i više putnika putovalo željeznicom? Bi. Prema tome, naš najveći je problem da novce neracionalno ulažemo. U što smo ih mi ulagali? U spore procese restrukturiranja, u spore odluke, u to da ne prihvaćamo tržišni model upravljanja. Mi nećemo da shvatimo da Hrvatska država je siromašna i da ne može iz proračuna davati novce za tržnu djelatnost kao što je teretni promet, da oni moraju sami zarađivati, da sami moraju ulagati u modernizaciju, da se moraju baviti prikupljanjem sredstava da to budu konkurentniji, a ne na teret proračuna. Prema tome, hrvatski građani su za Hrvatske željeznice dali ogromne novce. Ali nažalost u spore, loše odluke vlada koje nisu provele potrebna restrukturiranja. Priča o restrukturiranju željeznica stara je negdje od '97. od '97. godine. Pa kad onda gledate da je to već 15-ak godina ozbiljnog rada, a da nam je stanje na željeznici samo opterećenje državnog proračuna i potpuna nekonkurentnost koja jednostavno ne znači niti sigurnost našim gospodarstvenicima niti veću konkurentnost naših gospodarstvenika ali nažalost niti sigurnost zaposlenih. Hvala lijepa. I zadnja replika, deveta, poštovani zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Linić kazali ste da sustav HŽ-a nije spreman i nije sposoban odgovoriti zahtjevima suvremenog vremena. Ali interesira me čija je kampanja počela vožnjom vlakom? Čija je kampanja počela obećanjima vezanim za HŽ? Tko je obećavao privatizaciju HŽ Cargo-a? Kako su ta obećanja završila? Ne da sustav nije spreman, on je ruiniran. Tko je nabavljao rezervne dijelove u stotinama milijuna kuna koji se ne mogu ugraditi? Tko je nabavljao nagibne vlakove, a da pruge nisu odgovarajuće za takve nagibne vlakove? To je kao da smo nabavljali Boeinge a imamo izgrađene heliodrome. Ali svima onima koji na državu gledaju sa prezirom kao sudionikom u ekonomskoj aktivnosti evo prigode neka dokažu državi kako ne znaju upravljati i neka ulažu svoj kapital u infrastrukturu željeznice. Okanite se izgrađene infrastrukture, ulažite koliko god želite privatnici i investicijski fondovi i mirovinski fondovi, taj suvremeni, moderni, znanstveni menadžment, pokažite svima nama da država ne zna ništa, vi napravite evo od HŽ-a uspješnu, učinkovitu, profitabilnu firmu. Ulažite kapitala koliko hoćete, povlačite sredstava iz EU koliko god želite. Neka im se da koncesija na koliko god vremena žele samo okanimo se Croatia osiguranja, okanimo se izgrađene koncesije autocesta i Zračne luke Zagreb, ulažite tamo i dokažite svima, dat ćemo vam sve, da privatni kapital pokaže državi kako je neefikasna, kako ne zna upravljati, ali ne privatni kapital samo želi ondje gdje je država već pokazala da zna napraviti jer kako bi to kupovali da država nije bila uspješna. Zašto kupuju nešto što je neuspješno, pa neka izgrade sami. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Slavko Linić. **Linić, Slavko (Nezavisni)** Ne volim se vraćati puno u prošlost, ali očito ste vi se vratili pa onda vrlo jasan odgovor. pamtim, 2003. je donesen propis da se izdvaja dio novaca iz cijene goriva za modernizaciju i CARGO-a, i putničkog i za ulaganje u infrastrukturu. Samo iz jednog razloga da do dolaska, ulaska u europsku ulaska u europsku zajednicu budemo konkurentni. Nema kontinuiteta politika u tom dijelu, nema, odustalo se od toga. I naravno nagibni …/Govornik se ne razumije./… za neuređene pruge nisu imali svoju funkciju. Pa i sad imat će te lagane kompozicije u putničkom, neće postići svoj puni efekat, neće dobiti veći broj putnika je infrastruktura nije riješena. Prema tome, morate shvatiti najveći problem je da ono što sam rekao da od 97. godine mi nemamo politiku što na hrvatskim željeznicama, novce poreznih obveznika neracionalno trošimo u odgađanje odluka o sudbinama i HŽ CARGO-a i putničkog i infrastrukture. Ali ne ulaganje u prugu je najveća odgovornost jer jednostavno tada gubimo svoj geo strateški položaj prema Europi, jer ga nemamo više, tada gubimo i konkurentnost hrvatskih luka, slobodnih zona i svega ostaloga. To je problem s kojim se moramo pozabaviti. Previše ulažemo malo imamo, previše plaćaju građani a malo imamo. A to je nažalost neodgovorna politika mnogih, mnogih Vlada. Ono što ja mogu reći iz tih odnosa sa željeznicom imamo kvalitetne željezničare, kvalitetne radnike ne željeznicama, bili su i odgovorni sindikati, borili su se ali nažalost neuspješno. U svemu tome neki od njih su iskoristili priliku pa su neracionalne i ugovore o radu postavili. to je naša sudbina radi loših politika Vlade. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa svima na replici i odgovorima a repliku. Idemo dalje u raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub Nezavisne liste zastupnika i poštovani zastupnici Ivan Grubišić i Damir Kajin. Žao mi je, gube mogućnost da raspravljaju o ovoj temi, nisu prisutni u dvorani. Idemo na Klub zastupnika Hrvatski laburista stranke rada u Hrvatskom saboru i poštovanog zastupnika Mladena Novaka. Izvolite kolega Novak. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče Sabora, poštovani ministre sa suradnicama. Prvo ću počet malo neuobičajeno zahvalit ću gospodinu Liniću na pohvali da imamo kvalitetne radnike Hrvatskih željeznica u ime svih njih jer pogotovo onih starih kadrova, imat u doduše novotarija koji su zalutali, ali mislim da je ovo trebalo izgovoriti jer ima sasvim drugačiju težinu. Nažalost danas je uobičajeno govoriti da oni, čak štoviše to smo čuli za ovom govornicom da su to ljudi koji samo čekaju 15 da bi dobili plaću i ništa drugo ne rade, a to smo čuli sa ove govornice. I osvrnut ću se još nešto što nisam stigao u replici na vašu raspravu, na žalost neke lokalne, ne samo lokalne prijevoze su preuzeli ako se ja dobro, ako sam dobro informiran trenutno mi imao pet registriranih operatera u teretnom prijevozu, neki su preuzeli terete od HŽ CARGO-a ali uz debeli suporrt iz HŽ CARGO-a koji sigurno nije plaćen i pri čemu insajderi iz te firme rade na urušavanju vlastite firme. To je koliko ja znam upoznat i državni odvjetnik s tim, nikakve reakcije oko toga nije bilo i vezano za rad jedne od agencija imao situaciju da su neki operateri koji legalno posluju i uspješne su firme vani, ovdje čekali po pola godine registraciju, dok su neki drugi bez svojih sredstava, da ne kažem preko noći dobivali licencu i mogli voziti na hrvatskim željeznicama. govori samo za sebe dovoljno. Ovaj zakon između ostalog u svom nazivu stoji mu da je zakon o sigurnosti, sad kad uzmemo u obzir da imamo prosječnu starost voznog parka preko 30 godina, stvarno nam je sigurnost jedna od jačih strana. Održavanje željezničkih vozila je u pravilu, jedan dio tog održavanja tog voznog parka je radio Gredelj koji je temeljito uništen, koji je s ove govornice je rečeno da se ide u stečaj prije donošenja Zakona o predstečajnoj nagodbi da bi ga se spasilo. Vidjeli smo kako je Gredelj spašen, ali ne mogu se oteti dojmu da je to bilo pogodovanje nekom drugom u tom dijelu. Gredelj je državna firma, u vlasništvu države odnosno on je firma kćer čovjek koji je doveden na čelnu poziciju nije odradio ništa da spasi taj Gredelj i sad kažemo država je loš poslodavac. Ne država je sustavno uništavala tu firmu, ciljano, ciljano, cilj je da se pogoduje nekom drugom. Kome, zašto svi znamo, medije svi imamo dostupne, ma da premijer kaže da nema vremena da ih čita. Ovaj zakon propisuje obavezu odražavanja infrastrukture od strane upravitelja infrastrukture. Po našem ustrojbenom obliku kako to izgleda kod nas to su pružne građevine. Pružne građevine su zadužene za održavanje infrastrukture. Sjetite se da je, ako se na varam to je bilo tijekom prošle godine, sredinom prošle godine ministar uporno želio prodat firmu Pružne građevine. Tada je na stranicama te firme, na Internet stranicama stajalo da imaju ugovorenih 2 milijarde i 400 milijuna ugovorenih poslova. Imali su preko 100 milijuna dobiti, a prodaja je bila ako se ne varam za 250 milijuna kuna. Da li itko može mi naći bilo kakvu logiku u ovoj namjeri? Tom prodajom bi se monopol preselio iz državnog monopola u privatni monopol, s obzirom na ove ugovorene poslove. čak i oni koji zagovaraju slobodu tržišta se slažu s tim da gori monopol od državnog je privatni monopol. A zašto bi to radili, kome je to cilj? Hrvatska ima 2800 km pruge, da bi se kvalitetno da bi se uopće pruge mogle održavati u našem okruženju je standard 1,5 do 1,8 ljudi po kilometru pruge.

treba postaviti pitanje nekom drugo, ali ne ministru ovom ovdje, nego nekom drugom tko se bavi istražnim radnjama. radnjama. Remonti pruga po sadašnjim službenim podacima kasne 1700 km, znači 1700 km remonata pruga smo u zakašnjenju. Stvarni podaci jer su ovi prilagođeni su oko 2000 km. u planu poslovanja, dugoročnom planu poslovanja stoji da ćemo 2020.godine biti u zaostatku 1800 km. Znači službeno više nego što smo danas, mada je to ipak manje nego što smo stvarno danas. Imate još jedan recimo to biser, 2020.na 10. Koridoru ćemo imati na 50 km pruge povećanje brzine, a na ostalih 300 ćemo imati smanjenje brzine. Vrlo je diskutabilno Vinkovci-Tovarnik remont pruge nema dugo napravljen, kompatibilnost uređaja koji su ugrađeni sa onim ostalima. Imate silne projekte koje ja se sjećam, sjećamo se mi svi ustvari, kako je i premijer i resorni ministar kako su hvalili tadašnju upravu koju su ubrzo nakon toga smijenili, kako su održali tiskovnu konferenciju na kojoj su najavili tim od ako se ne tim od ako se ne varam 13 ili 14 žena koje će voditi projekte EU i kako ti projekti će biti 25 ako se ne varam tih projekata je bilo na popisu i kako će to sve skupa biti uspješno realizirano. Međutim sada imamo praksu da se raspišu natječaji i jednostavno se čeka da natječaj prođe, ništa se ne dešava, otkaže se i zdravo. rekonstrukcija i obnova dionica pruge Okučani-Vinkovci, ja bih volio znati šta je s tim, izgradnja sustava za središnje upravljanje prometom, rekonstrukcija izgradnje drugog kolosijeka dionice pruge Zagreb-Klara-Sisak, nova obilaznica za teretni promet oko Zagreba, GSMR program središnjeg upravljanja prometom, to su sve projekti koji su bivši, ali su slavodobitno najavljeni. U HŽ-u imate još jednu praksu oko kadroviranja a koja sada otišla toliko do krajnosti da je već postalo nakaradno. imate da jednu osobu imenuju na rukovodeće radno mjesto, osoba dođe preuzme taj posao i onda nakon par dana dobije prije razrješenje sa te pozicije nego što je dobila odluku o imenovanju. Pazite kojom brzinom se to odvija. Znači idemo nekog postaviti, e onda taj nam se ne sviđa ili što je vjerojatnije dobili smo ne znam nalog ili nešto drugo, trebamo nekog drugog smjestiti, zbrinuti pa je to onda mora se povući i napraviti novo rješenje. Imamo situaciju da član uprave jednog društva kćeri, koji je ujedno i član nadzornog odbora drugog društva, ali baš matičnog društva istovremeno mu plaćaju školovanje. I sada čovjek em je doveden sada po novome, em je postao najedanput stručnjak za sve jer je tamo u nadzornom odboru ovdje u upravi, a istovremeno mu se plaća školovanje. E baš mi je drago da ste vi reagirali s obzirom da ima nova praksa. Znate koja je nova praksa u HŽ-u? Dal su svjesni da će doći do promjene vlasti, ali počeli su uredno zbrinjavati HDZ-ove kadrove. Da li je to na pomolu nova koalicija ili je onaj tko to radi svjestan da će promjenom vlasti on biti ovisan o milosti ovih koji dolaze? Je ima veze sa stanjem.

oko pružnih građevina odnosno održavanja naših pruga. Mi imamo sada osim prepiske koju su nam dostavili sindikati, imamo odluku uprave HŽ Infrastrukture koja kaže da se pružne građevine mogu baviti rekonstrukcijom pruga na HŽ-u i sudjelovati u projektima i imamo mišljenje neovisnog pravnog stručnjaka koji kaže da pružne građevine mogu sudjelovati u tome da li kao zajednički ponuditelj, da li kao podizvođač ali uglavnom mogu. Onda najedanput se desi skupština društva što je ustvari HŽ infrastruktura ali skupština društva pružne građevine koja donosi odluku u kojoj u prvoj točci kaže da nije nadležna za odlučivanje o tome. U drugoj točci navodi zbog čega oni ne mogu sudjelovati u tome pri čemu iznose neistine. I onda u trećoj točci da zadužuju upravu tog istog društva da sama sebi odsječe granu na kojoj sjedi. Onda još imamo jedan veći biser da uprava tog društva tih pružnih građevina šalje stranim partnerima koji su kooperanti a koji su izuzetno emanentna imena u tom poslu šalje im dopis u kojem ih obavještava da zbog zajedničkog nastupa i oni ispadaju iz trke i ne mogu kandidirati se za projekte. I onda još jedan veći biser. Mi smo s time izbacili iz igre a prošli su prvi krug, mi smo s time izbacili iz igre i naše i neke strane igrače koji će sada imati jako dobro mišljenje o svojim partnerima ali i o Hrvatskoj općenito. I po svemu sudeći riječ je o pogodovanju, odnosno namještanju nekome, kome, to ćemo tek vidjeti u budućnosti. Model za rješenje ovog problema postoji. Ponuđen je i odnosno dopisom je prezentiran i premijeru i ministru, postoji u susjednoj Sloveniji. Slovenci tako funkcioniraju. Ovaj projekt koji je sada u tijeku Dugo Selo-Križevci, rekonstrukcija postojećeg kolosijeka, izgradnja drugoga 200 milijuna eura, 15% učešće hrvatske strane. U tom projektu neće biti ne zere nas, ni zere nas. Zbog čega? Zato što netko nekome pogoduje, zato što smo nesposobni, zato što ne znamo, ja ne znam točan razlog. Ali je suludo da se mi odričemo toga, to nisu mali iznosi. Imate priliku, vjerujem najkvalitetniju hrvatsku građevinsku firmu uposliti, ne mi to ne dozvoljavamo, mi ju malterne svjesno uništavamo. Uništavanje HŽ CAGRO-a, ugovor koji postoji za kojeg po mojim informacijama upoznat je ministar s tim ugovorom između HŽ infrastrukture i HŽ CARGO-a. Po tom ugovoru HŽ CARGO se obvezuje da će 3 milijuna kuna mjesečno uplaćivati HŽ infrastrukturi na ime duga. U zadnjoj 12-toj rati će isplatiti 130 milijuna. Pazite mjesečno po 3 milijuna i onda u zadnjoj rati 130 milijuna. Istovremeno svaki mjesec ostvaruju novi dug po 15 milijuna kuna koji ne plaćaju. A sastavni dio tog ugovora su između ostaloga i nekretnine ali i javna dobra. Kako može biti javno dobro dio tog ugovora? Još jedno pitanje bih aktualizirao, odvjetničke kuće. Kao što znamo da postoje neke odvjetničke kuće koje rade za HRT, koje rade za operatere, koje su ovdje često spominjane,

Kolega Novak, vi ste čini mi se u prvoj rečenici spomenuli, počeli nabrajati kako se uništava, kako su se uništavale Hrvatske željeznice. Pa evo ja ću jedan primjer spomenuti 2003. godine Hrvatske željeznice su u sklopu modernizacije naplate kontrole karata potpisale milijunski ugovor sa firmom, čini mi se da se zove IST KING, o kupnji 800 mobilnih uređaja za prodaju karata i kontrolu karata u vlaku. Ti uređaji su kupljeni ali ti uređaji još uvijek stoje na skladištu infrastrukture, 800 uređaja, milijuni su potrošeni za to, stoje na …/Govornik Jer kažu ta tvrtka koja je prodala te uređaje nije bila u stanju staviti ih u funkciju. I šta se sada događa, to naravno meni kao laiku smrdi na korupciju. Šta se sada događa? Ista tvrtka je angažirana da obavi sličan posao sada valjda po novim pravilima jer je ovdje se namirisao novac koji bi mogao stići iz Tu treba reagirati DORH kao u mnogim drugim slučajevima kada se spominju Hrvatske željeznice. Vi ste govorili o kadrovskim križaljkama i o tome je li na pomolu neka nova koalicija. Ta koalicija gospodine Novak funkcionira već desetljećima i uvijek se hvale mi nismo otpustili SDP-ovca ili niti jednog HDZ-ovca, pa nisu, samo se gomilaju. Pa zato i jesu tvrtke, javne tvrtke jesu skloništa za kadrove dviju velikih stranaka plus HNS. I oni jesu, ako pogledate strukturu to su čitave obitelji zaposlene u tim tvrtkama. **Zgrebec, Dragica Pa kolega Vukšić, počeli ste sa prijenosnim uređajima za kontrolu karata, radio sam u tom sustavu i znam o čemu je riječ i apsolutno nemam šta dodati, nemam šta oduzeti, sve što ste rekli je istina. ja bih na to dodao da je ekipa putovala u ako se ne varam u Kanadu ili u SAD pa su proveli tamo 8 dana na vjerojatno isprobavanju tih uređaja pa su konstatirali da su uređaji dobri. Ali ja bi vas podsjetio, nema dugo izvješće DORH-a pa smo konstatirali 800 računala im nedostaje, 300 ih imaju koja su jednostavno u takvom stanju da su neupotrebljiva osim kao pisaće mašine, a istovremeno imamo situaciju da se u ovom sustavu otpisuju uređaji koji su iz 2012. godine, PC računala. Da li je to nekome normalno, da li je to nekome logično? Sjetite se da smo imali slučaj da je išla narudžba, da je išao natječaj za kupnju automobila u kojem je u specifikaciji stajalo dvije dječje sjedalice,

… Djeca još nisu u stranci što bi rekao kolega. Ali puno takvih stvari ima, ovo je banalan primjer, ali puno takvih stvari ima gdje nažalost nitko ne reagira a stvari su evidentne. Hvala. **Zgrebec, Dragica Kolega Novak, drago mi je da ste spomenuli radnike jer često griješimo. Sustav velikih kompanija Hrvatske u državnom vlasništvu vrvi od stručnjaka i znalaca svog posla koji imaju i znanje i iskustvo. Ali u pravilu što bolja struktura radnika to lošija uprava i to ih prati, ne da ih se omogući da razviju svoj potencijal nego ih se suzbija. Ali govorili ste da je Gredelj spašen. Spašen kroz stečaj. Fantastično rješenje spašavanja. Kako to da Gredelj nije završio u predstečajnoj nagodbi, a samo par dana je trebalo, nekoliko dana je trebalo sačekati i Gredelj je mogao biti u predstečajnoj nagodbi. Kako to ako se predstečajnim nagodbama štitilo i čuvalo radna mjesta, kako to da se nisu štitila i čuvala radna mjesta radnika u Gredelju, a štiti se vlasništvo i radno mjesto vlasnika koji je upropastio i svoju i firme drugih. Kako to da se ne štiti radno mjesto onih koji nisu naplatili svoja potraživanja? Ne. Kako to da radnik u Gredelju nije čovjek, a vlasnik onoga tko je upropastio druge je možda nadčovjek. Kako grižnja savjesti ne proradi zbog tih radnika, a prorađuje zbog jedne tvrtke, jedne velike ili tri tvrtke velike koje su pokrenule predstečajnu nagodbu, zbog kojih je cijeli proces pokrenut. Nema grižnje savjesti za 3500 radnika. Pa čovjek, ali stvarno čovjek kojemu je Bog dao najveći dar u obliku razuma ako govori o 3500 radnika bez imalo grižnje savjesti i njihovom premještaju sa radnog mjesta na Zavod za zapošljavanje kao o premještanju krumpira sa skladišta jednog u drugo, onda je lišen potpuno osjećaja neugode a i štošta drugog. Hvala

kako netko bez grižnje savjesti 3500 ljudi. Malo vratite flm u povijest, sjetite se u kom trenutku je to rečeno. Dan prije toga je bio onaj famozni ručak koji su mediji spomenuli, koji je koštao 10 000 kuna. Vjerojatno pod dojmom tog ručka je izrečena ova rečenica bez grižnje savjesti 3500 ljudi jer danas se normalno ruča za 10 000 kuna. Što se tiče Što se tiče Gredelja, ja stalno spominjem taj Gredelj i podsjećam isforsirana je odluka, ajmo proglasit stečaj. Čak štoviše, doveden je čovjek iz matične firme zato što nitko drugi nije htio da bi došao tamo, ovdje uzeo godišnji, tamo bio zaposlen da bi potpisao odluku o stečaju, samo zbog toga. Znači 15 dana zaposlenik Gredelja, da bi bio vraćen natrag u sustav i nagrađen, a odgovornosti nema nikakve. Gdje je odgovornost? Kaže se država je loš upravitelj. Nije država nego oni koji su imenovani od strane vladajućih. Šta je s odgovornošću čovjeka koji recimo gura HŽ-Cargo u propast, a 3500 ljudi, 3500 obitelji će snosit snosit posljedice toga. Što je s odgovornošću ovog čovjeka koji tu sjedi, koji to sve skupa provodi i ne interesira ga to bez grižnje savjesti. Što se tiče stručnjaka unutar sustava HŽ-a, ima ih ali reći vam iskreno, jako jako često je u pitanju sječa glava čim se pokaže da netko nešto zna i hoće. Odmah ga se eliminira, degradira na sve mile i moguće načine. Hvala. Poštovani kolega Novak, pa ja se osvrćem na ovaj dio vaše rasprave koji se odnosi na pružne građevine, a mislim da ste to kvalitetno elaborirali i smatram da se treba postaviti pitanje odgovornosti Vlade i resornog ministarstva zbog čega se nije prihvatilo ona rješenja koja su nudili sindikati, da se preuzme slovenski model koji se pokazao izuzetno uspješnim. Dakle nije točno da nije postojala varijanta koja je mogla dovesti do toga da uspješno iskorištavamo europske fondove i da od toga imaju koristi hrvatske tvrtke i hrvatski građani na kraju krajeva ja mislim da je ovo pitanje koje se ne odnosi samo na ovaj problem nego se odnosi na ukupnu pripremljenost Hrvatske za iskorištavanje europskih fondova jer mi nismo pripremali konzorcije. Naše se tvrtke u većini slučajeva neće moći javljati na te natječaje što znači da će te poslove odrađivati strane kompanije i da će one imati ustvari od toga koristi. Da li smo mi zbilja toliko nesposobno i glupo društvo da nismo u stanju rješavati te probleme na način od kojeg će hrvatsko društvo u ukupnom smislu imati koristi. Dakle, trošak formiranja agencije bi bio prema informacijama koje sam dobila od sindikata zarez do 2 milijuna kuna, a sad vidimo koliko će novaca u stvari Hrvatska država i hrvatske kompanije propustiti iskoristiti za razvoj hrvatskog društva zbog toga što nismo bili u stanju se na taj način organizirati. laburisti - Stranka rada)** Hvala lijepo. U potpunosti se slažem, u stvari samo ste konstatirali da je točno ono što sam ja govorio. Međutim, moram napomenuti da postoji i mišljenje nezavisnog pravnog stručnjaka da postoji i uz ovo sve, da postoji mogućnost da se angažiraju hrvatske tvrtke. Kome je u interesu da ne, ne znam. Očito je to u kompletu sa onom prvotnom odukom o prodaji te firme pod svu silu. Firma koja ima ugovoreno 2 milijarde i 400 milijuna poslova, koja ima 100 milijuna dobiti, preko 100 milijuna dobiti na godišnjoj razini se proda za 250 milijuna kuna. Evidentno je da nešto tu ne štima. Da postoje primjeri, evo recimo primjer Siemensa koji je u vlasništvu između ostalog i njemački države ali također je i dio projekta modernizacije njihovih željeznica, njihovog voznog parka. Kako to da onda tu nema tog sukoba i ne može se bit s tog teritorija. Ali je ministar rekao na odboru mi ćemo prisilit Nijemce, njemačke državne željeznice da se i one podijele po našem modelu. Ne znam tko to mi, vjerojatno članovi odbora i ne znam pojačani sa još par ljudi. To je jednostavno nevjerojatno da se mi francuske i njemačke željeznice kao velike željeznice su našle svoju logiku, svoju računicu da nema smisla usitnjavat se, da treba držati čvrsti holding. Ne mi smo izmislili toplu vodu. Ovako malu željeznicu, mala država idemo još cjepkati na još manje. To je suludo. Šimo Đurđević, replika. skoro svoj radni vijek. Ali se ne slažem u vašim raspravama kada raspravljate na način neki strani igraći, evo baš sam si upisao zbrinjavanje HDZ-ovskih kadrova itd. itd. da sad se u cijeloj svojoj raspravi ne odnosim kritički. Za mene kad se govori o Hrvatskim željeznicama je bitna jedna stvar, govorim o Hrvatskim željeznicama u cijelosti da postoji plan ulaganja, da postoje prioriteti, da postoje izvori financiranja i da vidimo u tom planu za kliko ćemo godina taj posao završiti. I vrlo bitno još upošljavanje domaće operative, iskoristiti i posljednji euro koji nam se nudi iz fondova EU i dakako u svojim raspravama jedno pet, šest, deset puta pomenuli ste Gredelj. Ja se slažem da on bude u potpunosti uposlen, ali vas upozoravam i da u Slavonskom Brodu postoji jedna izuzetno kvalitetna tvrtka, a to je prva hrvatska tvornica vagona Đuro Đaković i da nema vagona i lokomotive kakovu oni ne mogu izraditi danas. I mi danas tamo u Slavonskom Brodu držimo otprilike 450 uposlenih u tom poduzeću računajući na poslove Hrvatskih željeznica, na vagonima za potrebe Hrvatskih željeznica. I dakako, tu je puno građevina, tu su mostovi, vijaduci, tuneli, nadvožnjaci, signalizacija i to bi bila jedna velika dobit uposliti domaće dobavljače i domaću građevinsku operativu. Hvala. Kolega Šima, pardon uvaženi zastupniče Đurđeviću malo previše godina imamo obadvojica da bi vjerovali u bajke. A bajke su ono što ste vi ispričali, da ne vjerujete u zbrinjavanje vaših kadrova, stranačkih mislio sam. Činjenica je da su ljudi jednostavno pragmatični. Ja ne kažem, gledajte morate shvatiti situaciju. Onaj tko danas je tamo na rukovodećem mjestu tri godine je bio bahat. Nakon tri godine je skužio da vrag nosi šalu i da sljedeći izbori bi mogli možda donesti preokret i u toj firmi. Pa hajmo zbrinut neke ljude danas sutra, ruka ruku mije. Vratit će mi je ako ništa drugo barem nekakvim radnim mjestom. I to je živa istina. Možete provjeriti ako hoćete kad poslije na kavici se nađemo ja ću vam dati imena svih tih ljudi, pa vi provjerite iskaznice njihove. stranih igrača, činjenica je da ovaj posao još nije završen, nije sklopljen. Prema tome, ne možemo o imenima, a i inače ne bi bilo korektno da govorimo o imenima jer bojim se da bi ih bilo previše ovdje za nabrojiti kojima se na ovaj ili onaj način pogodovalo. Hvala lijepo. Kolega Novak, vi i ja ponajviše o željeznici, a psi laju karavane prolaze. I evo već tri godine karavana ide i dalje svojim putem i ama baš nikakvih promjena nema. Ono što je učinjeno u Republici Hrvatskoj bez obzira na Vlade kojih je bilo u smjeni ova ili ona to je željeznicocid, dakle ubojstvo željeznice i učinjene su štetočinske mjere loših nekompetentnih uprava koje upravo putem klijentelizma, nepotizma, nadalje pogodovanja raznih vrsta. Sami ste od raspisivanja natječaja za automobil sa dvije dječje sjedalice, odlaska na studijsko putovanje da se vide aparati za kontrolu karata, 7 dana u Ameriku, onda U Slavonskom Brodu, kad već govorimo kao Šima jel' je prije nekoliko godina, 10 možda i više, otvorena kao naknada zato što više nije Slavonski Brod željezničko čvorište iako bi trebao biti i to mu i pripada, otvorena je praonica vagona koja je godinama trošila čak 70 kuna vode. Dakle, plaćala je vodu Vodovodu Slavonski Brod 70 kuna. Možete misliti koji su to kapaciteti i koji je to bio razvoj za Slavonski Brod kakva je to bila naknada za željezničko čvorište. A Gredelj i stečaj Gredelja je posebna priča, kao što će uskoro vrlo vjerojatno doći i do stečaja Đuro Đaković holdinga koji smanjuje broj radnika sa onih 17 tisuća iz '90-e godine ili godinu prije, dvije, do evo sada 890 890 radnika. I sve putem kadrova koje je uspostavila ova Vlada, počevši od Kovačevića, Mazala i ne znam ni ja Mazal-a jel' i takvih koje postavlja dakle isključivo HNS kao svoju kvotu u ovoj Vladi. Bez obzira na stručnost,

To je jedino što možemo napraviti s ove pozicije da govorimo i da upozoravamo na situaciju koja je i na probleme koji postoje. Ali ja ću vas, iako je kolega Linić rekao nećemo se stalno potezati za prošlost, ja ću malo vratiti se u prošlost ali ne tako davnu, prošlost koja se odnosi na ovu Vladu. Sjetite se kod prvih dana zasjedanja Sabora ovog saziva potpredsjednik ovog uvaženog Doma, gospodin Stazić, izjavio je naši ministri će snositi odgovornost. I snosit će odgovornost i u slučaju kada ljudi koje su oni imenovali kada zgriješe, kada naprave nešto što nije zakonito, što nije dobro, što nanosi štetu. Daj mi navedite jedan takav primjer u slučaju ovog ministarstva. A HŽ Cargo je postojao, u budućnosti vrlo skoroj izgleda da neće. Gredelj je postojao, danas možemo da mu HŽ putnički i HŽ Cargo nešto malo ne daju tih poslova nema on uopće ne sudjeluje u ovom dijelu oko ovih niskopodnih vlakova. Ista stvar ovo što ste vi govorili Đuro Đaković, ja se ispričavam kolegi Đuroviću zato što sam apostrofirao Gredelj, a ne Đuro Đaković, zato što je Gredelj bio aktualniji, na kraju krajeva Gredelj je legao totalno. Hvala. **Zgrebec, Dragica

dati jedan primjer o kojem vi vjerojatno znadete a radi se o izgradnji 8 km pruge sv. Ivan Žabno-Gradec koja ideja se rodila '90-e godine već negdje oko 16 godina postoji dokumentacija. Županija Bjelovarsko-bilogorska je otkupila dio zemljišta, napravljena je dokumentacija, sve postoji ali kako su se mijenjale uprave u Hrvatskim željeznicama, kako su se mijenjale vlasti svi su samo obećavali a ni km ni početka izgradnje tog tog kraka od 8 km koji bi znatno pomogao i skratio putovanje građana Bjelovara do Zagreba i na neki način stvorio i određene uštede. do danas ništa nije napravljeno. To samo govori o dijelu bačenih novaca, oko samih obećanja, a ništa konkretno nije napravljeno i bjelovarčani taj dio pruge zovu pruga zvana čežnja, a ja mislim da na kraju će biti i željeznice zvane čežnja. znam za taj slučaj i to traje ta priča kao Santa Barbara što bi rekli ljudi u žargonu, nikad kraja i tko zna kakav će završetak te priče biti. Ali ja ću vas podsjetiti isto tako na raspravu u ovom Domu kada sam upozoravao oko svih tih silnih projekata. Kada je bila najavljena rekonstrukcija kolodvora u Sisku, kumio sam i molio sam ne radite to. U Sisku čovjek štihaču kad zabode dolazi do rimskih iskopina. Ne, išlo se u rekonstrukciju, uloženi su silni novci a sad nemamo ni kolodvora, sad imamo nekakvo jadno stajalište koje po nikakvim kriterijima ne bi smjelo udovoljavati sigurnosti. Ali eto, papir je odradio svoje. Ne dao Bog da se nešto desi, a nije isključeno da će se desiti jer par godina će ovo sigurno još trajati, zbog čega? Koliki novci su uloženi u to? Slavodobitno je najavljeno, a što imamo sad? I nema, bez I nema, bez obzira kakav god prijedlog da dođe sa druge strane bilo koga ako nije to moja nekakva ekipa, čak da dođe i od tih ljudi koji sjede s ove strane ako to nije moja nekakva ekipa ma neću da čujem za to, ne dolazi u obzir. Hoće li tko i tko će odgovarati i kada za taj slučaj kolodvora Sisak? Hvala. Hvala lijepo uvažena potpredsjednice, uvaženi ministre sa suradnicima. Kada govorimo o izmjenama i dopunama ovog zakona moramo utvrditi da je ovo zaista jedan zahtjevan zakon čijim donošenjem će se kako to predlagatelj utvrđuje provesti daljnje usklađivanje zakonodavstva RH s legislativom EU prenošenjem odredaba direktive komisije 38 i 88/2014 i čime će se osigurati daljnje očuvanje i unaprjeđenje sigurnosti željezničkog sustava RH sukladno zahtjevima EU, postizanje interoperabilnost u sustavu željeznica EU te unaprijediti osnove postizanja daljnje tehničke usklađenosti, smanjivanje prepreka i poboljšanje razvoja usluga u željezničkom sustavu EU i sa trećim zemljama. U moru procedura, aktivnosti koje predviđa ovaj zakon očitovali su se mjerodavni i zainteresirani u javnoj raspravi. U javnoj raspravi bilo je negdje oko 65 iznijetih primjedbi, Ministarstvo mora, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture prihvatilo je jedan dio tih primjedbi. Mi u klubu HDZ-a bit ćemo suzdržani na ovaj prijedlog zakona a to je zbog toga što želimo kroz ovaj zakon ukazati u ovoj raspravi na ukupno stanje na hrvatskim željeznicama i utjecaju ovoga zakona na to stanje. S tim u vezi nam je nerazumljiv rok iz članka 139. ovog zakona u kojem 1. stavka navodi da će najvažnije pravilnike ministar donijeti u roku od 5 godina. 5 godina, dobro ste čuli, 5 godina od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ja ovo do sada nažalost nisam sreo niti u jednom prijedlogu zakona a raspravljali smo ih na stotine. To znači da kroz sustav moraju proći dva ako ne i više ministara da bi ovaj zakon postao provediv. Često se pozivam na onaj čuveni roman Vlak u snijegu, a s obzirom na ovu odredbu rekao bi onaj gospodin kondukter Saperlot, da upravo tako, Saperlog. 5 godina da bi se mi svi pobrinuli da taj sustav funkcionira. Što će to značiti? Odgađa se donošenje provedbenih propisa i bitnih pravila sigurnosti željezničkog prometa na rok do 5 godina. Bez podzakonskih akta ovaj zakon i nema smisla jer je veći dio operativne provedbe upitan i počiva na starim neusklađenim propisima sa dvije nove direktive novijeg datuma s kojima se i usklađuje ovaj zakon. Rezultat takvog neaktivnog ponašanja jest ugrožavanje sigurnosti željezničkog prometa. Pročitat ću vam samo neke naslove iz zadnje dvije godine iz medija "Skretničar krivo okrenuo skretnicu zato je izletio zadnji vagon putničkog vlaka." "Gorjelo je na zagrebačkom glavnom kolodvoru, zapalio se krov vlaka, nema ozlijeđenih." "Zbog iskliznuća pružnog vozila obustavljen željeznički promet na pruzi Knin-Zadar." "Izbjegnut sudar putničkog i teretnog vlaka u Orijovcu." "HŽ isključio struju da spriječi tragediju, izbjegnut sudar vlakova kod Dugog Sela." I nažalost najtragičniji događaj svega tri mjeseca od tog događaja "Poginuo vozač, majka i dvoje djece na prijelazu Čistine između Otoka i Spačve." To je stanje sigurnosti na hrvatskim željeznicama. Popravlja li ovaj zakon sa odgodom pravilnika na rok od 5 godina sigurnost u željezničkom prometu? Od osnovnog zakona u lipnju 2013., prošlo je godinu i pol dana, u ministarstvu se nije radilo ništa, nije se uspjelo donijeti predzakonske akte gotovo ni jedan. Donosi se sada zakon opet koji nema podloge za provođenje, to vam je kao da u karoseriju mercedesa ugradite motor fiće. Takav hibrid vjerojatno bi mogao voziti, ali to imate rok 5 godina. Jednostavno nema proaktivnog pristupa sigurnosti sa svim sudionicima koji su na željezničkom tržištu, a to je upravo duh europskog zakonodavstva. Jednostavno da zaključimo u ovom djelu "Izvana gladac, iznutra jadac." Druga primjedba, pročitat ću vam, a tiče se uz članke od 10. do 21. ovih izmjena i dopuna, dio iz zaključka izvješća Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2013. godinu: "U 2013. godini a nastavno i dalje velikih poteškoća je bilo i kod uvođenja u rad novih željezničkih prijevoznika koji imaju vlastita vučna vozila, lokomotive. Izostanak potrebni pravilnika odnosno tehničkih uvjeta sukladnih ovom novom zakonu jako otežava cjelokupni postupak. Na potrebna pojašnjenja zakonskih odredaba čeka se dugo ili se u agenciju uopće ne dostavljaju." Pa se zaposlenici agencije moraju na razne načine snalaziti kako bi određeni upravni predmeti okončali se imajući pritom u vidu da je sigurnost na prvom mjestu. Ovi problemi u radu agencije došli su do izražaja u drugoj polovini 2013., odnosno kod početka rješavanja upravnih predmeta u kojima se dopušta početak, obavljanje teretnog prijevoza na ovim operaterima, najčešće se tu radi o stranim prijevoznicima. Što je tu bitno? U RH se željezničkim prijevoznikom može postati uz naknadu administrativne takse od 70 kuna. Nadam se da ste me dobro čuli? Od 70 kuna. Prijevoznik može vrlo lako steći opći i posebni dio licence i pri tome za razliku od drugih europskih zemalja plaća simboličnu naknadu od 70 kuna po predmetu. Prijevoznik plaća troškove testiranja i probnih vožnji, no naknada za postati prijevoznikom je smiješno mala. Čini se da tu djelatnici ministarstva koji propisuju naknade uopće ne razumiju tematiku, a niskim taksama uvode mogućnost da željezničkim prijevoznikom može postati bilo koja pravna osoba koja ima minimalne uvjete lokomotive i vagone, organizirane …/Govornik kooperanata uz jednog osposobljenog djelatnika dobije status prijevoznika. Time se je već dosada napravilo nereda na tržištu prijevoza željeznicom. To dodatno otežava tešku situaciju željezničkim prijevoznicima koji su na rubu bankrota. Rezultat toga je izazivanje nereda na tržištu i otežavanje i ovako slabe pozicije željezničkih prijevoznika. Tome u prilog idu i podaci, a oni su poražavajući, HŽ putnički prijevoz je u 2014. preveo 22 milijuna putnika što je 5 milijuna putnika manje nego 2012. godine, 5 milijuna ili 25% manje putnika. HŽ CARGO je preveo u 2014 9 milijuna tona robe, a 2011.je to bilo 11 milijuna i 400 tisuća tona, znači 2 milijuna 400 tisuća tona robe manje, to je 25% opet manje robe u prijevozu tih dva prijevoznika. Poražavajući su podaci o ulaganju u željezničku infrastrukturu. HŽ Infrastruktura je planirala 2,69 milijardi kuna investicija, rebalans plana zbog kašnjenja i ne povlačenja EU novaca je napravljen na 1 milijardu i 160 milijuna kuna i od toga se realiziralo svega 75%. Kasni europski projekt Okučani-Novska, vjerojatno će ući i u suspenziju. Na Koridoru 5C Ploče realizacija umanjenog plana investicija je ispod 50% dok je realizacija u odnosu na prvi plan investicija manja od 35%. To su samo neki podaci i učinci ovih mjera koje je poduzimala Vlada u sustavu HŽ-a. U ovom Visokom domu u protekle tri godine bilo je podosta rasprava na temu HŽ-a međutim moramo utvrditi da te rasprave nisu uspjele potaknuti Ministarstvo prometa i infrastrukture, da sustavno krene mijenjati odnose tog segmenta prometa u RH. Svjedočimo već tri godine promjene koje nisu HŽ učinile boljim i profitabilnijim društvom, više sigurnijim vidom prometa u RH. Kada govorimo Kada govorimo o željeznicama treba imati na umu preraspodjelu 60 lipa iz cijene benzina, brojna dana jamstva HŽ-u, veliku mogućnost apsorpcije fondova EU koji izrazito favoriziraju upravo promet željeznicom, tu treba ubrojiti i vlastite prihode kao i pomoći iz proračuna ali i ono ukupno naslijeđeno stanje. Nakon tri godine vlasti SDP-a upravljanje i problemi na HŽ-u izgledaju jednako ako ne i gore prije tri godine. To je naš stav.

da svjedočimo o improvizaciji na izgradnji nizinske pruge Rijeka-Zagreb-Botovo. Na čelu povjerenstva za izgradnju te dionice i danas je inače povjerenstva Hrvatskih željeznica, a u Hrvatskim željeznicama je gospodin Zoran Milanović. Što se tamo događa i što se tamo radi, nitko baš i ne zna. Pokušao sam pronaći određene podatke jer nismo mi baš svi totalno slijepi da već duže vrijeme ne vidimo da Povjerenstvo za željeznicu kojem predsjedava gospodin Milanović uopće ne radi ili točnije u ove tri godine sastalo se po onome što imam podatke tri puta, jedanput godišnje. Odluke povjerenstva koje su donesene, ukidanje trase nizinske pruge punog profila i prijedlog da se za tzv. goransku trasu tj. jednu improvizaciju malo ćemo jednokolosječno, malo dvokolosječno, malo elektrificirano itd. Gradnja putničkih vlakova koje financira HBOR uz nepopularnu kamatu iako je bilo određenih sugestija iz EU da bi se moglo na međunarodnom natječaju dobiti i određenih 50% bespovratnih sredstava. Donesena je bila odluka o prodaji HŽ Cargo-a rumunjskom investitoru, međutim vidjeli smo i sami neslavno propala, nitko za to odgovarao nije. Milanovićevo povjerenstvo za željeznicu i Vlada svojim nečinjenjem direktno ugrožava geoprometni položaj Hrvatske, a on je povoljan geoprometni položaj. Dubina mora Luke Rijeka i blizina Srednje Europe ne mogu se godinama uzimati zdravo za gotovo kao neka vječna prednost pred drugima jer drugi ulažu i drugi se trude. To više nisu dovoljni čimbenici da Luka Rijeka nadmaši konkurentske luke, jednostavno moramo investirati. Kakav je položaj Luke Rijeka u odnosu na širi kontekst i promjene koje su se već dogodile ulaskom Kine u grčku luku Pirej koji će tamo ostati do 2045.godine te u odnosu na razvoj konkurentskih luka Kopar i Trst, HŽ-a, privatne željezničke operatere, jadranske luke, prije svega Luku Rijeka, riječne luke kao i Europsku prometnu strategiju koja od svojih 9 glavnih koridora odredila da dva prolaze kroz Hrvatsku. Mi smo u proteklom vremenu svjedočili da je hrvatska Vlada davala jamstva HŽ-u, milijardu i 915 milijuna kuna prošle godine su odlukom prebačene u javni dug. Javni dug RH prošli tjedan je ovdje bila rasprava o njemu, u tri godine ove vlasti narastao je sa 154 milijarde krajem 2011. Na 255 milijardi na kraju 2014., 101 milijarda kuna. I postavlja se pitanje u što smo potrošili te silne novce? I da na kraju zaključim ovu raspravu sa jednom čuvenom izrekom koja se često rabi u ovom Domu, a tiče se upravo HŽ-a izgleda da i ovaj zakon uz ovakve odredbe koje je planirao jednostavno stane u tu izreku "Brigo moja prijeđi na nekog drugog". Hvala lijepo. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Boriću s pravom ste ukazali koliko je neuvjerljiv zahtjev Vlade da ovaj zakon raspravimo po hitnom postupku pri činjenici da u tom istom zakonu Vlada sebi ostavlja period od pet godina za donošenje podzakonskih akata kako bi se zakon proveo odnosno realizirali, to ste potpuno u pravu primijetili. Da ne bi ostala i dvojba oko obveze Vlade prema Zakonu o željeznicama u dijelu koji se odnosi na izradu nacionalnog programa izgradnje željezničke infrastrukture, rok je bio srpanj prošle godine. prema tome, ne kao što je kolega Linić rekao srpanj ove godine nego srpanj prošle godine, prema tome Vlada u tom dijelu kasni. Ali kada su u pitanju strateški dokumenti koji definiraju razvoj prometa u RH, vi jako vi jako dobro znate da je još prošle godine raspravljena Strategija prometnog razvoja RH, da nam je Vlada i gospodin ministar da su nam obećali da će mu tu strategiju raspraviti u Saboru u rujnu prošle godine od tada je već prošlo pet mjeseci, ta strategija nije u Saboru raspravljena. Više-manje to što u Saboru ona nije raspravljena ona je trebala poslužiti kao temelj za potpisivanje partnerskog sporazuma sa EU i i donošenje operativnih programa pa i operativni program koji bi definirao razvoj i izgradnju željezničke infrastrukture u RH. Prema tome, može se s pravom postaviti pitanje, nije li razlog ne utroška planiranih 2 milijarde 700 milijuna u željezničku infrastrukturu kako je to bilo planirano da će uložiti HŽ infrastruktura a nije nego svega 30% od tog plana izvršeno,

nedonošenje strateških dokumenata razlog je nepovlačenju velikih iznosa sredstava koji nam stoje na raspolaganju. Pa vas vraćam na Prijedlog Zakona o regionalnom razvoju kada smo o tome raspravljali, kada sam jasno rekao da su županije ponovno temeljem uputa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije morale sve produžiti vrijednost trajanja vlastitih strategija na opet na godinu dana da bi uopće bile u poziciji da nešto mogu planirati ili povlačiti sredstva iz Europske unije. Znači jednostavno nerad, ne samo u ovom ministarstvu nego i u svim ostalima nas dovodi u ovu priču koja se vrti svakog dana gdje mi upozoravamo da se ne radi, međutim, s druge strane se sipa optimizam i govori evo sve je to tu samo što nismo uzeli. 5 godina, evo ja zaista ne pamtim niti jedan zakonski akt koji je sebi dao rok od 5 godina. Same direktive s kojima se usklađuje ovo, čitao sam ih kažu 1.7.2015. imaju se donijeti svi zakonski i podzakonski akti usklađeni sa ovim direktivama. Što će nama 2020. netko pričati o interoperabilnosti Hrvatskih željeznica i sigurnosti a vozimo se, tj. sve funkcionira po uredbama i pravilnicima još iz starog zakona. Je li to istina? mislim da mi moramo sami sebe motivirati, ja ne znam zašto to sebi ministar dozvoljava. Pa ako i postoji nekakva mogućnost koja vam daje, ne znam, moguće je, direktiva ili sam taj postupak gdje se morate usklađivati sa sa Europskom komisijom ili sa svim njihovim tijelima pa to traje itd., ali gdje je 5 godina, pa dajte si dvije godine, godinu dana, motivirajmo se da nešto napravimo jer inače ode sve. Strategija prometnog razvitka vjerojatno opet, imamo rok možda i sljedeće godine, imali smo i Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, to je onaj božićni koji je trebao biti Božić 2013., pa Božić 2014., vjerojatno ćemo, evo sada je u proceduri konačno. Znači jedan nerad koji očito i sustav željeznica jednostavno urušava.

u sustavu puno gore nego što je to bilo 2011. i prije. Pa nerado se sjećam događaja koje ste vi očito zaboravili iz 2009. kada je iskočio vlak iz tračnica i kada je poginulo 6.-ero ljudi a 55 ozljeđenih zbog toga što je onda tadašnji HDZ-ov kadar famozni barba Lukin Ivica Medak skrivio nesreću zbog korištenja tada potpuno pogrešnog sredstva za uništavanje korova na tračnicama. Uistinu, ako ste pratili ove vijesti koje koje govore o željezničkom sustavu, možete vidjeti da se koriste ipak sredstva iz Europske unije za obnovu željeznica. Mogu na primjeru svoje sredine vidjeti gdje se prošle godine cijelo ljeto se radilo dakle na postavljanju novih tračnica na relaciji od Dugog Sela, Sesveta do Glavnog što je sigurno povećalo puno više sigurnost nego što je to bilo prije a i na niz drugih dakle željezničkih pravaca se poboljšava sigurnost i sasvim sigurno ovakva nesreća koja se onda dogodila i zbog ovakvih razloga danas sasvim sigurno nije moguća. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Josip Borić, odgovor na repliku. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Pandek ja sam vam pročitao samo neke naslove koje sam pronašao, bilo je njih puno više. Bilo je iskakanja i u ovom mandatu itd., na svu sreću bez žrtava. Naveo sam jednu tragičnu koja se desila na željezničkom prijelazu Čistine između otoka i Spačve gdje je poginulo vozač, majka i dvoje djece. To je upozorenje i ja znam, našao sam i to da je ministar rekao da će se i uzeti 50 milijuna kuna, da će se pokušati nešto napraviti na cestovnim prijelazima na tim cestovno željezničkim prijelazima, da će se uzeti novac od poslovnih banaka pa pokušati vratiti. Na nama je da raspravljamo o ovom problemu ali kada govorimo o sigurnosti, ako smo si dali motivaciju na 5 godina onda nam ta sigurnost izgleda kao i motivacija koju smo si dali prije godinu i pola dana kada smo raspravljali o ovom zakonu u 6 mjesecu 2013. gdje smo si zapisali rokovi u kojima je ministar treba donijeti podzakonski akt i nije donio. Znači da se ne radi. I onda se vozimo, tj. funkcioniramo na pravilnicima koji su stari a unosimo nove direktive koje nešto drugo govore. Da li ih pokušavamo shvatiti? Zato sam i rekao da u karoseriju mercedesa ubacujemo motor fiće i pokušavamo voziti a to neće dobro funkcionirati. Ne moramo se ljutiti na kritiku ali povjerenstvo koje vodi sam premijer očito u ove 3 godine ili 4 godine mandata nije uspjelo od tog sustava učiniti i bolji sustav nego što smo imali i on pokazuje svoje mane brojkama a to je pad prometa putnika i pad prometa tereta. I to ne malo nego čitavih 25%. Pa ako je to vama u redu, ja to mogu prihvatiti, za nas u HDZ-u to je loša situacija. A potrošilo se novaca i novaca. Samo 2 milijarde jamstava pretvorene su u javni dug. Potpredsjednice, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Hrvatska narodna stranka-Liberalni demokrati podržati će Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava. Naime, ovim prijedlogom zakona prije svega usklađujemo se sa legislativom Europske unije, u pravilu su svi ili većina nas u Parlamentu podržavali sve prijedloge izmjena i dopuna koje su išli u tom pravcu usklađenja naprosto zato jer smo prihvatili pravila igre i vjerojatno su neki, ja se nadam da su svjesni da smo članica Europske unije već neko vrijeme. Tako da mislim da oko tog dijela ne bi trebalo biti spora, tim više što ovi prijedlozi idu upravo u svrhu očuvanja i unapređenja sigurnosti željezničkog sustava Republike Hrvatske sukladno naravno zahtjevima Europske unije. moram napomenuti da iako se ovim zakonom daje mogućnost donošenja pravilnika i podzakonskih akata u roku od 5 godina da naš sustav i danas funkcionira po pravilnicima koje ćemo mijenjati sukladno ovim izmjenama, ali isto tako morate znati kao što često smo znali ovdje upozoravati da prilagodba sustava je potrebna i mogućnost za prilagodbu sustava u Republici Hrvatskoj i na nekim drugim područjima je potrebna u određenom vremenskom periodu. Tako će se ustvari i ovim činom da su promjene odnosno izmjene odnosno donošenje pravilnika se donosi unutar 5 godina, omogućit našim sustavima da se u tom roku i prilagode, svjesni upravo činjenice da u ovom trenutku naše željeznice nisu na razini sigurnosti odnosno na razini standarda kojeg ima većina zapadnoeuropskih sustava željeznica u ovom trenutku i da upravo u ovom dijelu što ćemo dati taj vremenski period za prilagodbu da ćemo omogućit kroz investicije koje će krenuti kroz fondove Europske unije, a upravo bi se oni trebali odvit od ove godine pa do 2020. godine, da taj cijeli sustav unaprijedimo i da onda sukladno tome i donosimo pravilnike koji će taj sustav onda eventualno i sankcionirat ako nije u skladu sa ovim zakonom. kad donosimo nešto što nas gura u neke obaveze onda uvijek tražimo i povikujemo na Vladu i na nadležna ministarstva da nisu se založila za nekakav period u kojem će se moći prilagodit tom novom sustavu, e sad u ovom trenutku kad imamo tu mogućnost, a unatoč tome što pravilnici danas postoje, naime pravilnici o sigurnosti željezničkog prometa u Republici Hrvatskoj postoje, međutim naš sustav naravno zahtijeva znatna ulaganja kako bi bio u sustavima standarda koji koji su predviđeni u Europskoj uniji. Naravno, tu je bilo najviše govora o tome kakva je situacija u Hrvatskim željeznicama. Mi svi znamo da neki počeci restrukturiranja u Hrvatskim željeznicama su počeli 2008. godine, međutim evo i u ovom trenutku da smo već u 2015. godini ne možemo biti zadovoljni sa svime što je poduzeto, ali se ne može reći da nije ništa poduzeto jer ja imam podatke ovdje o situaciji recimo u HŽ-Infrastrukturi koja je možda i najvažnija, tu će naravno biti i najveća ulaganja. Pa neki pokazatelji ovdje govore da nije istina da ova Vlada nije radila ništa odnosno da Hrvatske željeznice u ovom periodu nisu radile ništa pa ću samo neke podatke reći. Pretpostavljam da možemo vjerovati izvornim podacima Uprave HŽ-Infrastrukture gdje recimo 2006. godine kad se govori o inače učinkovitosti željeznica odnosno infrastrukture željezničke onda se često uzima pokazatelj broja zaposlenih po km pa je ta zaposlenost po km 2006. godine, to je ružno govorit 2,8 ali otprilike 3 radnika po km da bi 2013. godine bila 2 radnika po km. To nije veliki skok, ali ako gledamo sve godine od 2006. do 2013. onda onda imate pad koji ide 2.8, 2.7, 2.7, 2.6, 2.5, 2.5 do 2011. a onda od 2011. imate pad na 2.4 pa u 2013. na 1,98 što znači da se nešto radilo od 2011. godine, ne dovoljno ali je procjena takva da mi ne možemo smanjiti ustvari broj radnika po km u Hrvatskim željeznicama dok se značajnije ne uloži u infrastrukturu, odnosno dok ne uđemo u ove fondove. Naprosto broj radnika nadoknađuje manjkavost cijelog sustava, odnosno nedovoljnu investiranost u sustav. Zatim dalje kad govorimo o sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske koji je uložen u tekuće poslovanje HŽ-Infrastrukture onda isto tako 2007. godine i 2008. preko milijardu kuna da bi to u 2013. godini bilo 515 milijuna kuna što znači da je itekako ova Vlada od 2011. do 2013. znači sa milijardu na 515 milijuna sredstava državnog proračuna za tekuće poslovanje HŽ-Infrastrukture. Za investicije isto tako od 2007. i 2008. gdje se to približavalo nekih milijardu kuna, 2013. 317 milijuna kuna. Međutim, da to ne bi sad ispalo da se ništa nije investiralo u HŽ-Infrastrukturu imate novi podatak, a to su ukupne investicije. Ukupne investicije su u godinama do 2011. godine bile ustvari jednake potporama iz državnog proračuna, a od 2011. nadalje imate otprilike rast 2013. milijarda i pol. Znači iz državnog proračuna je išlo ali su investicije bile veće što znači da nije da se nije radilo prije svega na uštedama, a drugo da se je radilo na tome da se privuku sredstva iz EU. Toliko o tome tko je šta radio, odnosno u kojem periodu se šta radilo, a ne tko je šta radilo. Ne bih htjela nikoga ovdje prozivati, jer mi svi znamo da je Republika Hrvatska imala jednu stratešku odluku koja je po nama u HNS-u bila odlična odluka, a to je da se krene u izgradnju autocesta kao najznačajnijeg infrastrukturnog projekta. On je financiran kako je financiran, autoceste su tu. Ali su iza tih autocesta ostali i veliki dugovi i sigurno da željeznice za koje se predviđa ogroman investicijski ciklus u narednih desetak godina ne mogu biti financirane iz državnog proračuna, odnosno ne mogu bit financirane iz džepova poreznih obveznika s obzirom na stanje financija i dugova RH. U nastavku bih mogla reći da je cijeli niz projekata u stvari u fazi projektiranja ili pri završetku projektiranja i da su to projekti koji će u narednom razdoblju, financijskom razdoblju EU ja sam skoro sigurna povući sredstva i da će ta sredstva doći na na pravo mjesto što se tiče Hrvatskih željeznica i infrastrukture. Međutim, u ovom trenutku na to su ukazali i kolege u prethodnim u prethodnim raspravama. Mi upravo zbog nužnosti i restrukturiranja Hrvatskih željeznica, ali i stanja sigurnosti, odnosno prilagođavanja upravo ovom zakonu kojeg danas, o kojem danas raspravljamo moramo donijeti neke odluke u kojima ćemo osigurati jedno među financiranje. S jedne strane među financiranje zbog zbrinjavanja viška djelatnika, a s druge strane i onih najhitnijih ulaganja koje ugrožavaju sigurnost željezničkog prometa u RH. I čudi me da unatoč tome što su svi, imaju sve podatke i danas su naravno i oni dostupni nije spomenuo i nije zabilježio da je Vlada RH upravo na sjednici prošli tjedan donijela nacrt projekta Projekt održivog razvoja hrvatskog željezničkog sektora gdje je predvidjela oko milijardu kuna zaduženja kod Svjetske banke za upravo rješavanje onih najgorućijih najgorućijih problema, odnosno oni koji će premostiti ovaj dio dok se ne krene investicijski ciklus iz fondova EU. I u tom dijelu se predviđa milijardu kuna, jedan dio za rješavanje cijelog niza evo ja mogu tu čak i pročitati, znači za HŽ infrastrukturu 308 milijuna kuna prihvatljivih troškova. Zatim, HŽ Putnički prijevoz 269 milijuna kuna, Cargo 103 milijuna i 600 ukupno prihvatljivih troškova. Negdje u ožujku bi Svjetska banka trebala dati suglasnost na ovaj kredit. U tome svemu će se rješavati one neke najneuralgičnije točke u infrastrukturi, neki usjeci na pruzi Rijeka – Šampijane da ih sad sve ovdje ne čitam, obnova dionice Ogulin – Moravice, Koprivnica – Botovo, studijska investicija i tehnička dokumentacija za jedan dio naših željeznica i ovaj dio koji ide na Tako da, mislim kad govorimo proces o željeznicama to je proces koji će trajati usudio bih se reći još nekoliko srednjoročnih razdoblja kako bi željeznice, Hrvatske željeznice došle u standard željeznica koje mi želimo, a to su željeznice razvijenih zemalja EU. Stoga mislim da su svi potezi Vlade i nadležnog ministarstva do sada bili razumni. Nemam sad vremena pročitati sve pojedinačne projekte koji su ili realizirani ili su u fazi realizacije ili su u fazi projektiranja ali ima ih na desetke. I tko god je htio nešto znati o tome mogao se informirati na stranicama i nadležnog ministarstva, a i Hrvatskih željeznica ovisno o onom o onom dijelu koji ga zanima da li se radi o infrastrukturi ili o putničkom prijevozu. Naravno da ne možemo bit zadovoljni sa ukupnom situacijom i stanjem, ali sve što danas možemo reći je da je u stvari ova 2015. odnosno 2016. godina vrijeme početka možda najvećeg, ali sigurno strateškog infrastrukturnog projekta za Republiku Hrvatsku, a to su velika ulaganja u Hrvatske Hrvatske željeznice. Stoga će Hrvatska narodna stranka podržati prijedlog ovog zakona. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Poštovana kolegice, ja moram reći da što se tiče nas u Slavoniji i Baranji s obzirom da je točka dnevnog reda, dakle sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava mi bismo trebali biti apsolutno zadovoljni u Slavoniji i Baranji jer kod nas su linije gotovo sve ukinute, tako da je razina sigurnosti sad na jednoj vrlo visokom nivou. Ne moraju se ljudi ničeg bojati, vlakova nema, raste trava. Ali kad je u pitanju ovaj drugi dio, evo vrlo zanimljiv naziv interoperabilnost, dakle drugim riječima, ne znam zašto ne kažemo na hrvatskom kao sposobnost sustava da međusobno komunicira sa drugim sustavima. Onda je ta interoperabilnost željezničkog sustava u RH na takvoj razini da ne da može komunicirati sa drugim sustavima nego i unutar samog sustava ne zna se tko pije, tko plaća. Prema tome, mene čudi, i ne čudi me da vi iskazujete zadovoljstvo čitajući nam ove brojke. Od svega ovoga što ste rekli, ovog novog zaduženja, znate što će biti ostvareno? Samo zaduženje. da će biti neke koristi od toga, ništa. Samo ćemo biti još zaduženiji nego što smo dosad bili. I nije problem Hrvatskih željeznica, one se, najčešće se uz njih vežu pojmovi rentabilnost ili nerentabilnost, onda restrukturiranje itd. Nije problem Hrvatskih željeznica njih restrukturirati ili učiniti rentabilnijima nego što jesu. Problem je u Vladi, Vladu treba restrukturirati ili preustrojiti jer je najviša razina nerentabilnosti bilo koje institucije u Hrvatskoj trenutno nerentabilnost ove Vlade odnosno odnos između ostvarenog i onog koliko to košta što rade. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Nada Turina-Đurić, odgovor na repliku. Pa ja samo pokušavam biti realna, nisam ništa pretjerano ja hvalila ili se to možda vama čini da jesam. Ja sam samo malo uspoređivala i govorila o tome da jedan predug period, sigurno predug period pa još onaj koji seže i u vrijeme bivše države je željeznica kao takva zapuštana, u nekim prethodnim vremenima često i tretirana kao jedna velika tvrtka koja je imala više socijalnu zadaću nego što je imala objektivno neku rentabilnu, komercijalnu, gospodarski značaj. I u svemu tome smo, znači zanemarujući taj dio te željeznice a favorizirajući neki drugi, to je bila takva svojevremeno, nedovoljno ulagali i doveli se tu gdje jesmo. Ja sam rekla 2008. tek su nekakve prve naznake projektiranja i ulaganja ustvari, razmišljanja o ulaganju u Hrvatske željeznice. 2011. je došla ova Vlada, išla je u to intenzivnije, to se vidi iz dokumenata. Napravljeno je cijeli niz projekata, mislim da sam negdje pročitala podatak da samo vezano uz rekonstrukciju željeznice Rijeka-Zagreb je TOM-ova razne dokumentacije napravljeno. Znači to je, ne znam da li si možemo uopće predočiti kolika je to dokumentacija za rekonstrukciju željeznica. S tim da kad se došlo nije se zateklo baš puno toga. Ja ne volim inače govoriti o tome što su radili neki bivši jer su nešto isto radili, nisu radili to nego su ne znam ceste i druge stvari radili, ali nisu radili to. I sad to prikazivati kao nekakvu katastrofu, ne. Idemo korak naprijed, počelo se raditi ozbiljno na tome da se dogodi veliko ulaganje u Hrvatske željeznice u narednom periodu. Hvala lijepo. Kolegice Turina rekli ste da su projekti, silni projekti, desetine projekata Hrvatskih željeznica u pitanju. I kada su projekti u pitanju prije svega uvijek mislimo i razmišljamo ili o modernizaciji ili pak o izgradnji pruga u RH. Koliko se dugo govori, valjda već desetine godina o toj nizinskoj pruzi Rijeka-Zagreb na IV. koridoru za prema Koprivnici, Mađarskoj, Češkoj itd., ništa od toga nema. Pa vi meni, ako znate reći, kad je posljednja pruga u RH izgrađena? Evo ja ću vam reći da vas podsjetim ako možda i ne znate 1967. godine pruga Knin-Zadar. To je posljednja izgrađena pruga u RH. A ovo prčkitis što bi rekli medicinski da kažem pa malo tamo ćemo popraviti ovaj signalni uređaj pa ćemo to investirati pa u Slavonskom Brodu malo ćemo ofarbati kolodvor kako se kaže onako po šokački jel' pa ćemo ga malo preurediti da on na nešto sliči. Dakle, vjerujte mi da i u Upravi HŽ-a vrlo često se boje i krupnih investicija upravo iz nekih drugih razloga, vi ih znate bolje nego ja. A što se tiče, spomenuli ste i vašega premijera Čačića kako je on krenuo sa autocestama, kako je krenuo to i danas osjećamo. To jako dobro osjećamo. Osjećat će i vaša djeca i moja djeca i vaši unuci i moji unuci i svi. Sad stiže anuitet od 3,5 milijarde. Lako je praviti autocestu na dođem ti dakle stranim bankama i onima koji su dali kredite jel', to je lako tako bi i moja baba Pejuša mogla napraviti autocestu bez problema. Zadužim se i pravim i još uzmem dobre i pare od toga

sam već rekla da nisam ovdje ničiji advokat niti želim biti međutim mislim da je bila ispravna odluka Vlade početkom 2000-ih a i nastavak svih drugih vlada koje su išle k tome da se izgrade Hrvatske autoceste pa i one nerentabilne. Jedna od najnerentabilnijih je upravo ona koja prolazi kroz Slavoniju. A sigurno da danas se nitko iz Slavonije te autoceste ne bi odrekao kad bi to recimo raspisali u nekom referendumu da te ceste nema. Tako da ja mislim da je ta odluka bila ispravna i mislim da imamo i izlaz i rješenje za problematiku autocesta. Ali naravno ona se isto tako napada sa svih strana. Rekli ste da sam rekla da ima puno projekta koji su u tijeku. Pa evo ja ću neke pročitati. Nova pruga Podsused-Samobor, rekonstrukcija Dugo selo-Novska, dva kolosijeka dionice pruge Križevci-Koprivnica. Naravno sve su to segmenti, sve je po segmentima ali mislim sigurno da svi projekti neće moći krenuti istovremeno ne samo zbog toga što nema novaca ili ne bi bilo novaca za to, nego što je naprosto nemoguće početi graditi sve željeznice istovremeno i sve pruge u RH. Elektrifikacija pruge Zaprešić-Zabok, rekonstrukcija elektrifikacija pruge Vinkovci-Vukovar. Nije to malo projekata. Evo kolege više nema, ali bitno da mi je dao repliku pa onda nema smisla da ja odgovaram kad nemam kome. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepa uvažena potpredsjednice. Poštovana kolegice Đurić, ova replika za koju sam se javio nije želja da se bude maliciozan i nekorektan prema aktualnoj Vladi niti da se posebno izvlači iz konteksta sve ono što je neka pojedinačna bivša Vlada propustila napraviti jer ako se hoćemo baviti politikom odgovorno onda moramo stvari sagledavati realno. Hrvatske željeznice su zapuštene već par desetljeća. I danas imamo apsurdnu situaciju da vlakovi više kasne nego šta im uopće je predviđena duljina duljina trajanja vožnje od točke A do točke B. Danas imamo situaciju da su vlakovi i stanje hrvatskih željeznica jedan od glavnih faktora nekonkurentnosti hrvatskih luka i potpuno je jasno da se moramo odrediti u ovom domu za koji ja osobno smatram da bi trebao biti najodgovornija točka hrvatske politike nažalost u praksi to nije baš tako, da bi se trebali odrediti što zapravo Hrvatska želi sa željeznicama i radi tih ljudi koji žive na željeznicama i njihove budućnosti da ne lažemo i njih ni sebe, a i radi vitalnih interesa ove zemlje. Vi ste u svom izlaganju spomenuli jednu brojku koja je dosta impresivna posebno kad se uzme u obzir da ste rekli podatak kako su sve investicije u prijašnjim godinama zapravo bile potpore koje su se prelijevale po dobrom starom običaju nas Hrvata da uzimamo od onih koji su zdravi i dajemo i bacamo u bunar bez dna. Milijardu i 500 milijuna kuna ste rekli da je investirano u hrvatske željeznice. Ja bih bio izuzetno sretan radi svih nas u ovoj sabornici da dobijemo točnu informaciju, ako i vi imate da nam kažete, koliko se novih lokomotiva kupilo, koliko kilometara novih pruga napravilo i po kojim prioritetima? Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Nada Turina-Đurić odgovor na repliku. Kolega Baranović, da slažem se s većinom onoga što ste rekli. Hrvatskoj u ovom trenutku stvarno nedostaje jedan veliki investicijski zamah u infrastrukturu i ono što jest odluka ove Vlade i u njenom programu a i u njenim nastojanjima da to bude infrastruktura u željeznice, Hrvatske željeznice. Međutim, kao što sam rekla to su projekti koji ne nastaju preko noći s obzirom na njihovu sveobuhvatnost, složenost, potrebnu dokumentaciju i cijeli niz faktora koji se moraju poklopiti kako bi ono što obično popularno kažem "Mogli zakopat prvi kramp" i počet nešto i stvarno realizirat što je oku vidljivo i što je našim građanima pa na koncu i biračima vidljivo. Ovaj dio koji sam govorila o investicijama, odnosno o tome što je uloženo možete naći na stranicama Hrvatskih željeznica, odnosno HŽ infrastrukture. To je izvješće uprave i pretpostavljam da je do tih podataka vi kao saborski zastupnik nećete imati problema doći, a mogu vam ih i ja dati u saborskoj pauzi. Hvala Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Naime, kolegica u svom izlaganju često je govorila tko je što radio. Pa je li pitanje ko što ni nije radio? Ali gledajući Grad Osijek, gledajući HŽ onda mogu konstatirati da često volimo pohvaliti ili pokuditi određene institucije s kojima surađujemo ili nesurađujemo. Kad hvalimo obično to budu Hrvatske vode, a kad kudimo i uzor upravo neoperativnosti, uzor ne rada, ne ulaganja upravo uvijek je bio često HŽ. Pa i maloprije moj kolega je dotakao se ukidanja linija i sigurnosti prometovanja u Slavoniji i Baranji. upravo veliki broj ukinutih linija jasno govori da dostupnost naših građana u Slavoniji i Baranji nije takva da mogu otići u školu, da mogu otići na posao, oni koji još rade. Prema tome, HŽ nije ništa ulagao. A konkretno ću vam navesti za Grad Osijek 102 godine HŽ nije u ništa u Gradu Osijeku ulagao iako smo često pisali i pisma namjere, sugerirali. Pa kad krenemo od onog kolodvora u Osijeku koji je iz 18. stoljeća, a mi napravili nadhodnik koji je sigurno za 21., ja bih rekao za 22. stoljeće. Prema tome, kad gledamo prugu, kad gledamo CARGO prijevoz, kad gledamo putnički prijevoz Slavonija i Baranja itekako je devastirana u prošlim godinama. A kad kažem ovo 102 godine, pa znači ne samo ova Vlada nego i sve one prošle Vlade nisu osjećale potrebu da ulažu u željeznice na prostoru Slavonije i Baranje. I ja se nadam konačno da će se neko probudit i konačno početi pisati projekte i koristiti europska sredstava kako bi upravo u Slavoniji i Baranji bila vidljiva ulaganja Hrvatskih željeznica, povezivanje sa našim lukama i korištenje upravo kad govorimo o CARGO prijevozu, ali i vraćanja pojedinih linija koje itekako mogu biti konkurente autobusnom prijevozu na prostoru Slavonije i Baranje. Prema tome, moramo biti operativni, a HŽ upravo je sustav neoperativnosti. Prema tome, kad se pitate tko je što radio HŽ nije radio. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Damir Rilje. Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege pred nama je konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnost željezničkog sustava. Pa evo unatoč velikoj problematici vezanoj uz HŽ ja ću se pokušati fokusirati malo o ovom zakonu. Zapravo interoperabilnost bi se mogla definirati kao svojstvo organizacije te njihovih informacijskih sustava i poslovnih procesa da surađuju i djeluju usklađeno radi ostvarenja određenog cilja bez obzira na organizacijsko vlasništvo nad procesima, lokaciju izvršavanja te razinu tehnološke potpore. Sažeto bi to značilo da uvođenjem odredbi direktiva EU ovim zakonom utvrđujemo zakonsku podlogu za osiguranje prilagodbene željezničkog sustava RH u željeznički sustav EU u smislu postizanja konkurentnih, tehnoloških, tehničkih i sigurnosnih standarda ma koliko u ovom trenutku željeznički sustav RH bio neusklađen ili bremenit problemima u okružju slabe efikasnosti gospodarskog okružja još ne utvrđenim ili do kraja ne izdefiniranim koridorima, vjerojatno nedovoljno, sigurno nedovoljnom kvalitetom infrastrukture i potrebnim tehničkim standardima. Dakle potrebno ga je učiniti konkurentnim. Predloženim izmjenama i dopunama provodi se daljnje usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU. Zakon se usklađuje s dvjema direktivama kojima se provodi daljnje unapređenje sigurnosti sustava i tehničko usklađivanje sa svrhom postizanja interoperabilnosti u sustavu željeznica željeznica EU te daljnje tehničke usklađenosti smanjivanje prepreka i poboljšanje razvoja usluga u željezničkom sustavu EU i sa trećim zemljama. Usklađivanje se odnosi na zagađenje bukom, te se određuju i zajednički sigurnosni pokazatelji s metodama izračunavanja troškova nesreće. Izmjenama zakona regulira se i pitanje financiranja pravnog statusa i plaća zaposlenika Agencije za sigurnost željezničkog prometa, te naknada obavljanja djelatnosti agencije odnosno vezuje se na sredstva državnog proračuna RH. Ovim prijedlogom zakona želi se ostvariti smanjivanje prepreka i poboljšanja razvoja usluga u željezničkom sustavu EU kako bi se postiglo otvoreno europsko željezničko tržište. Područje sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava u RH uređeno je Zakonom o sigurnosti interoperabilnosti željezničkog sustava koji je stupio na snagu 2013.godine od srpnja i radi potrebe obveznog usklađivanja sa zakonodavstvom EU i okviru provedbe programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU za 2013.godinu. U navedeni zakon su između ostalog prenesene odredbe direktive Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar zajednice o sigurnosti željeznica zajednice EU. Zakonom o sigurnosti interoperabilnosti željezničkog sustava propisuje se sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava, mjere za razvoj i upravljanje sigurnošću. Uvjeti za postizanje interoperabilnosti željezničkog sustava EU postupci tijela nadležnog za sigurnost željezničkog prometa i postupci tijela za istraživanje željezničkih nesreća, te utvrđeni uvjeti za sigurno upravljanje i za siguran tijek željezničkog prometa, uvjeti za obavljanje djelatnosti, upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika, uvjeti za strojovođe i ostale izvršne radnike te nadzor sigurnosti i inspekcijski nadzor. Naravno da za postizanje interoperabilnosti postoji zahtjevi za ulaganjima u sustavima infrastrukture prije svega financijski, a svakako tehnološki i organizacijski jer strogo razumijevajući lokalni sustav koji se priključuje nekom drugom većem sustavu u ovom slučaju sustavu željeznica EU mora biti kompatibilan, to svakako pretpostavlja ulaganja u infrastrukturu. nešto o tome smo slušali u prethodnim raspravama i naravno neki su po tom pitanju iznijeli svoje stavove, iako ja mislim da je možda bolji trenutak za raspravu kada se bude govorilo u nekom trenutku i o razvoju i strategiji HŽ-a. No sukladno provedbenoj mjeri iz članka 2. Direktive Europske komisije 248/38 prilog 3 u pogledu zagađenja bukom RH ima obvezu usklađivanja svojeg zakonodavstva najkasnije do 1.siječnja 2015. Sukladno provedbenoj mjeri iz članka 2. Direktive 2014/88 u vezi sa zajedničkim sigurnosnim pokazateljima i zajedničkim metodama izračunavanja troškova nesreća RH obvezna je uskladiti svoje zakonodavstvo do 30.srpnja 2015.godine. Europska komisija izvršila je procjenu hrvatskih nacionalnih mjera koje su prijavljene kao prenošenje direktiva o interoperabilnosti željezničkog sustava i direktive o sigurnosti željeznica zajednice, te je utvrđeno niz pitanja povezanih s prenošenjem odredaba tih direktiva u hrvatsko zakonodavstvo. U skladu s odgovorima koje je RH u okviru EU pilota dostavila Europskoj komisiji zakonom se provode potrebne izmjene odredbi Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava s ciljem jasnijeg i nedvosmislenog usuglašavanja s odredbama direktiva. To je zakonska regulativa koju mi moramo donijeti bile naše željeznice u ovakvom ili u onakvom stanju, a svakako bi bilo bolje da su u onakvom kako je najbolje i kako će se najlakše moći odgovoriti na gospodarski izazov našeg društva, na potrebe građana, a i naravno na usklađenje odnosno na odnosno na lagano i efikasno prilagođavanje sustavu željeznica Europske zajednice. I evo ja bih naglasio neke od promjena koje su ugrađene u ovaj zakon za koje sam mislio da ih trebam posebno naglasiti. Dakle izmjenom članka 3.propisuje se ispunjavanje uvjeta sigurnosti cjelokupnog željezničkog sustava od strane svakog trgovačkog društva koje obavlja usluge željezničkog prijevoza, tereta ili putnika neovisno o tome jeli to njegova primarna djelatnost ili ne. U istom članku u stavku 1.u točki 30.istog članka pojam upravitelja željezničke infrastrukture usklađuje se s pojmom utvrđenim u Zakonu o željeznici, a to je da to može biti različita pravna osoba. Izmjenom članka 6.propisuje se način osiguravanja sredstava za rad i obavljanje djelatnosti agencije, te se propisuje da se sredstva osiguravaju iz državnog proračuna. propisuje se i obveza agencije u vođenju poslovnih knjiga i sastavljanju financijskih izvještaja sukladno propisima za proračunsko računovodstvo razumije./… članka 8. i 9. a slijedom članka 4. stavkom 3. Direktive propisano je da države članice osiguravaju da odgovornost za sigurno djelovanje željezničkog sustava i nadziranje rizika koji su s time povezani leži na upraviteljima infrastrukture i željezničkim prijevoznicima obvezujućih na provedbu potrebnih mjera za nadzor rizika. Također se naglašava potreba međusobne suradnje kada je to primjereno na primjenu nacionalnih sigurnosnih pravila i normi te uspostavu sustava upravljanja sigurnošću sa u skladu sa istom direktivom, odnosno da aktivno rade na sprječavanju i otklanjanju uzroka rizika pa se umjesto pojma nadzor rizika primjenjuje pojam upravljanje rizicima. Izmjenom članka 10. stavkom 1. Direktive o sigurnosti propisano je da je svrha rješenja o sigurnosti dokazati da je željeznički prijevoznik uspostavio sustav upravljanja sigurnošću i da ispunjava zahtjeve utvrđene u tehničkim specifikacijama interoperabilnosti, u ostalim odgovarajućim propisima Europske unije i u nacionalnim sigurnosnim pravilima s ciljem upravljanja rizicima i obavljanja usluga sigurnog prijevoza na željezničkoj mreži. Izmjenom članka 16. i 17. propisuju se odredbe i članka 22. stavka 1. Direktive interoperabilnosti kojom se uređuje odobrenje puštanja u promet vozila koja su u skladu sa svim relevantnim tehničkim specifikacijama interoperabilnosti koji su na snazi u trenutku početka uporabe pod uvjetom da je većina osnovnih zahtjeva utvrđena u tim tehničkim uvjetima te da su relevantni te da su relevantni tehnički uvjeti željezničkih vozila stupili na snagu i da se primjenjuju. Člankom 22. stavkom 2. točkom b. Direktive o interoperabilnosti propisano je da se u slučaju vozila sa svim potrebni EZ izjavama o provjeri kriterija koja nacionalna tijela nadležna sa sigurnošću mogu provjeriti sa namjenom izdavanja odobrenja za uporabu. Izmjenom članka 33. i 34. propisuju se rokovi i postupci i načini uređenja željezničko cestovnih prijelaza na razvrstanim i ne razvrstanim cestama. I ja bih ovdje zastao sa navođenjem evo ovako nekih od onih promjena koje su se, izmjena i dopuna koje se navode ovim zakonom i evo naglasio možda na kraju da bi se postigli ovi tehnički uvjeti, da bi se postiglo jedinstvo bez obzira na dosadašnja ulaganja, napore, bez obzira na ono što je bilo za nas potrebno da bismo uskladili naš sustav Hrvatskih željeznica ja se iskreno nadam da će uz potrebna ulaganja u željeznički sustav Republike Hrvatske biti udovoljeno standardima u smislu interoperabilnosti, tehničkih specifikacija i funkcioniranja sustava ali i ostalim zahtjevima koji se propisuju ovim zakonom a kako bi postali efikasan sustav na vlastitom području ali i moguć integrativni dio sustava, željezničkog sustava Europske unije. Klub SDP-a podržava ovaj zakon. Hvala. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, poštovani gospodine ministre sa suradnicama, kolegice i kolege zastupnici. Od 2008. godine ovdje je bilo riječi da dakle Vlada koja je bila HDZ-ova a i ova SDP-ova, dakle ulažu u željeznice iz proračuna i da je ukupan iznos kada se zbroje novci koji su, dakle od naših poreznih obveznika dakle otišli u Hrvatske željeznice oko 15 milijardi kuna za ovih 7 godina. Dakle 15 milijardi kuna. Tu računam i ona jamstva koja netko ovdje ne računa ali jamstva su 500 milijuna kuna prošle godine bili. Pa se izdvaja iz cijene goriva, dakle jedan dio koji je išao za ceste, također se izdvaja za željeznicu. to se ne spominje ali treba spomenuti i takve stvari. Ukupno dakle oko 15 milijardi kuna. Što smo sa 15 milijardi kuna ili 2 milijarde eura dobili? Dobili smo sporu, skupu i nesigurnu željeznicu. Sporiju nego li u bivšoj državi, skuplju nego li u bivšoj državi i sasvim sigurno i nesigurniju. Kada, idem od kraja od nesigurnosti. Kada gledamo incidente i nesreće nesreće koje su se dogodile na željeznici onda je to potpuno jasno od onih Rudina i 6 mrtvih osoba i desetine ozlijeđenih pa do zapaljenja lokomotive i vlaka u Varaždinu, pa do udara na lokomotive u Gorskom kotaru na gomilu zemlje pa dalje da ne nabrajam ovdje što sve nema. Dakle u Rudinama je ponovno dakle došlo do iskakanja iz tračnica, dakle dva puta, 2009. i 2014. Vrlo zanimljivo da. Nadalje u Krapini dakle sudar kamiona koji je prevozio dušičnu kiselinu sa lokomotivom odnosno sa kompozicijom Vlada. Na pruzi Vinkovci Županija na cestovnom prijelazu Spačva podletjelo je osobno vozilo itd., da ne nabrajam dalje. Spora željeznica dakle sasvim sigurno da je brzina Hrvatskih željeznica manja, prosječno manja nego li u bivšoj državi a ulažemo i restrukturiramo Zagreb, Dugo Selo, pa Dugo Selo-Novska, pa Vinkovci-Tovarnik, pa oko Rijeke signalizacija ili ne znam što sve ne, nabrojeno je ovdje, silni projekti i imamo ovakvu situaciju. Spora je toliko da se iz Slavonskog Broda u Zagreb putuje minimum, najmanje 4 sata a autobus dođe za 2 sata. Spora je unatoč tome što od Zagreba do Slavonskog Broda pa dalje do Vinkovaca najveće brdo je bundeva i pored toga je 4 sata putovanja Slavonski Brod-Zagreb. Skupa, skuplja od autobusne karte. Slavonski Brod-Zagreb, karta za željeznicu je skuplja nego za autobus. I kako onda biti konkurentan cestovnim prijevoznicima? Pored svih naših ulaganja u taj željeznički sektor, pored svih izdvajanja koje država izdvaja u željeznički sektor. Pa hoćemo li mi poput brodogradilišta da nam željeznica postane ista stvar kao i brodogradilište, da ulažemo u vreću da kažem bez dna. Ili će doći do popravka situacije na hrvatskim željeznicama. Kažem da je to potrebnije. Zato što je, ponavljam stalno Bismarck još je rekao da je svaka država jaka onoliko koliko je razvijena njezina željeznička mreža. Bismarck je još rekao. Nažalost, to se kod nas očito i ne zna i ne shvaća ozbiljno. Kažu da je država, ovdje svi tvrde, pristalica liberalnog kapitalizma, da je država loš gospodar. Pa ne upravlja država željeznicama. Šta je država? Država je narod. Narod ne upravlja željeznicom. Upravlja Vlada čija je stranka ili čija je skupina stranaka na čelu te Vlade ili više Vlada koje su vladale Republikom Hrvatskom. Pošto je u Hrvatskoj na djelu partitokracija onda optužujem stranke sve koje su bile na vlasti za loš rad, za loše upravljanje, za loše investiranje i za sve ono što se događa na Hrvatskim željeznicama ovdje. Optužujem ih javno. Partitokracija ili šta je to stranka ili partija pa kažu to je politička definicija, organizirana skupina ljudi koja političkim djelovanjem nastoji osvojiti vlast kako bi provodila svoj program. Eto to je stranka ili partija. I kako provodi program sa Hrvatskim željeznicama, nikako, nijedna. Postavljaju garniture upravne ljudi koji nisu sposobni upravljati Hrvatskim željeznicama. Dakle nije to država kriva, kakva država. To je ta oligarhija politička, stranačka, koja postavlja ljude koji su radili na tko zna kojim mjestima, neću davat primjere osobne, nije kažu red da imenom i prezimenom ovdje imenujem ljude koji su radili potpuno drugi posao, postavili ga za direktora HŽ-Carga. Ona pita okolo šta tu, kako, šta je to signal i ne znam ni ja što, ko i onaj što je bio direktor HEP-a, a nije ni osigurač znao izvrnut. To tako ide, zato tako nama je. Zato nam tako je. Posljednja pruga koja je izgrađena rekao sam da je Zadar-Knin 1967. godine. Možemo mi govorit što god hoćemo, kako mi ulažemo, kako se brinemo, kako provodimo direktive Europske unije, kako će nam Europska unija uložit novce u naše željeznice, a što to vrijedi kad ta ekipa koja je došla na upravljanje, u upravljačku strukturu Hrvatskih željeznica provodi trajno nepotizam, klijentelizam, javašluk, kadroviranje partijsko ili stranačko, nije bitno, kada zapošljava u Hrvatsku željeznicu samo ono što im je rodbinski i prijateljski, kada troši novce hrvatskih poreznih obveznika na nabavku automobila, na odlaske na studijska putovanja u SAD, u Kanadu itd., da vide kako izgleda automat za kontrolu karata, možete misliti. Istovremeno, o Hrvatskoj željeznici ovisi 100 000 radnih mjesta. Možete se vi čudit kako to, lako. Pogledajte što je to uvezano sve Hrvatskim željeznicama, počevši od luka, naših luka, dakle i Ploče prema Metkoviću i Split, dakle pruga prema Zagrebu. Nema više unske pruge niti tko spominje unsku prugu koja je bila najkraći put do Zagreba, o njoj više nema niti riječi, iako ona dijelom ide kroz BiH moram priznati. Dakle i Šibenik i Zadar, a posebice Rijeka su luke i njihovi lučki kapaciteti ili djelatnici su također usko, usko vezani uz opstanak Hrvatske željeznice. Pogledajmo našu industriju, Petrokemija Kutina. Djelatnici Petrokemije ovise o Hrvatskim željeznicama. Pogledajmo proizvođače. Hvala Bogu da smo u ovoj državi imali sofisticiranu proizvodnju i lokomotiva i vagona i svega onoga što proizvodi Gredelj i Đuro Đaković i još neki, ali nažalost vidite ova Vlada je odvela u stečaj Gredelj. Vrlo je blizu i Đuro Đaković po svom poslovanju. Sad je ubačeno preko HBOR-a 130 milijuna kuna u Đuru Đaković da se spasi. Ostalo je 890 radnika, ostaje u Đuri Đakoviću, holding govorim, sa svim firmama koje su u holdingu pa i onim specijalnim vozilima, tenkovima itd. 890 radnika svega. Sve je to uvezano dakle uz Hrvatske željeznice i sad ta upravljačka struktura koja tako loše upravlja Hrvatskim željeznicama, a politički je postavljena, stranački je postavljena, ona nema pojma da npr. autobus ima popust za studente pa studenti iz Slavonskog Broda i naše Slavonije koji studiraju u Zagrebu imaju, na iksicu mogu putovati, na iksicu koju troše u studentskom centru mogu dobiti kartu u autobusu za Zagreb. Na željeznici ne mogu dobiti, samo đaci, srednjoškolski učenici imaju pravo. Pa neka se Hrvatska željeznica pretvori jednostavno u tzv. prigradski prijevoz učenika i tu može nešto zaraditi, onda županija i država onda daju dotacije za prijevoz učenika pa nek na tome živi ako ne može drugačije. Dakle nema sluha, nema sluha ni za ovo prema studentima. Ne govorim samo o studentima kao jednoj grupaciji, ali ako netko mora putovati vlakom u Zagreb 4 sata za razliku od autobusa koji je 2 sata, ako za to plati skuplje i još temeljem vijesti o malo, malo nekom incidentu na željeznici pa naravno da putni promet na željeznici pada. On pada stalno. O Slavoniji da ne govorimo, o željeznicocidu koji je učinjen u Slavonskom Brodu, o ukinutom kolosijeku za Bosanski Brod gdje se mogla prevoziti nafta u cisternama za Rafineriju u Bosanskom Brodu, o tome da postoji industrijski kolosijek koji također je šampion po uzgoju mamutskih ambrozija jer nema niti jednoga vlaka koji tim kolosijekom iz industrijske zone luka Brod putuje prema glavnom kolodvoru u Slavonskom Brodu da ne govorim. O tome da je ukinuta pruga Našice – Čaglin – Pleternica, da je nema uopće više, o tome da je bila ukinuta pruga Sirač o tome da se planira čak ukidanje pruge Babina Jaruga, pardon Banova Jaruga – Pakrac. O tome da se ukida pruga za Osijek i o tome je bilo riječi. A Osijek, grad Osijek pravi veliki plan u svezi rješavanja prometnog rašomona između nadvožnjaka, podvožnjaka, južne obilaznice i križanja sa prugom, ulica Leopolda Mandića itd. O Slavonskom Brodu i podvožnjaku sam ovdje stotinu puta govorio, o nezaštićenim prijelazima milijun puta. je to izgleda uzalud. I sad imamo ovaj zakonski prijedlog koji govori o dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava u kojemu direktive EU govore o zaštiti od buke koju proizvodi Hrvatska željeznica, valjda i lokomotive i vagoni, kloparanje kako bi se reklo. To je jedno. Zatim, govore o, dakle o zajedničkim sigurnosnim pokazateljima i metodama izračunavanja troškova nesreće. Dakle, naknade štete za putnike ili pak u slučaju prijevoza tereta naknade štete koja se proizvede na željeznici. I treće što govori ovaj prijedlog zakona, govori o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar zajednice, dakle Europske unije. A mi znamo da već u Dobovi se mijenjaju lokomotive jer nisu nisu na istoj da kažem valnoj dužini ovako popularno rečeno, pa hrvatska lokomotiva ne može u Dobovi dalje voziti, mora doći slovenska lokomotiva. Eto interoperabilnosti prvog primjera. O nagibnim, tj. pogibnim vlakovima koji su kupljeni u vrijeme prve SDP-ove vladavine, pa su doživjeli ono što su doživjeli i kako su prošli neslavno, a znamo i na koji način su kupljeni i kakve sve sumnje postoje u kupovinu tih vlakova da ne govorim. Mogao bih još puno toga govoriti o HŽ Cargu i o Gruji koji je bio ono glavni kupac što bi rekli u Bosni kobajagi za HŽ Cargo, a ucjenjivao je hrvatsku Vladu i Hrvatske željeznice stalnim, stalnim presingom da se cijena postigne ono najminimalnija. I unatoč tome pregovaralo se hrvatska Vlada sa tzv. gospodinom Grujom koji je danas gospodin ali u rumunjskom Remetincu. O tome više nitko ne zbori. O koridorima desetom i o četvrtom koridoru, dva glavna koridora, deseti je postao pričuvni koridor. Više ne ide koridor kroz Hrvatsku glavni, on se više ne zove deseti koridor, to nema blage veze više sa koridorom. Glavni koridor je, zaobilazi cijelu bivšu Jugoslaviju ide iz Budimpešte prema Rumunjskoj i napravljen je već sada veliki, veliki najveći željeznički most u Europi na Dunavu između Rumunjske i Bugarske i prelazi u Bugarsku i dalje ide na jug za Istanbul, Sofiju, Istanbul i dalje na turskom kud ide dalje. mi smo postali željeznička periferija upravo ovakvom politikom i politikama koje su vodile Vlade RH odnosno stranke koje su upravljale vladama Republike Hrvatske. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo poštovana potpredsjednice Sabora. Pa kolega Grubišić, ovo samo u interesu istine. Naime, putujemo samo vi i ja istim vlakom od, ja od Osijeka za 4 sata stižem u Zagreb, a vi iz Broda isto stižete za 4 sata. Idete li vi preko Međimurja ili idemo istom željeznicom? Ne bih replicirala, ali ovo ipak se treba znati u interesu istine da je to negdje preko 2 sata od Broda, a od Osijeka je 4 sata. Hvala lijepo. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Da, nismo u istom vlaku. Naravno da nismo kad putujete podravskom, dakle željeznicom, podravskom prugom prema Zagrebu i preko Koprivnice. A ja putujem iz Slavonskog Broda preko Novske ili pak preko Siska. Pa ja ne znam kako se mi možemo naći u istom vlaku? Ne možemo nikako. Hvala lijepo. Provjerite onda kroz vozni red. Krešimir Bubalo, replika. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Ma kolega Grubišić je govorio da Osijek ima plan za denivelaciju ulice Leopolda Mandića. Ma ne samo plan. Tijekom niza godina, evo dok sam bio i župan i gradonačelnik nastojali smo tu temu zajednički rješavati. No, malo prije sam spominjao Hrvatske vode s kojima smo obično sve riješili i Hrvatske željeznice s kojima nika nismo uspjeli ništa riješiti, pa su nam obično rekli napravite projekat. Mi napravimo projekat, napravite izvlaštenje. Pa napravimo i izvlaštenje, napravite studiju, pa napravimo i studiju. Znači uvijek odradimo sve ono što je potrebno, ali kad treba doći do partnerskog odnosa grad, županija i normalno Hrvatske željeznice ili resorna ministarstva e onda se obično zastaje. No, ne gledam samo što znači taj recimo podvožnjak ili denivelacija pružnog prijelaza za Osječane nego svakodnevno dvadesetak tisuća automobila prođe tom lokacijom i možete si misliti koji su kolege gubici upravo na toj lokaciji samo vozača koji dolaze ili odlaze iz grada Osijeka. Prema tome, ne samo da HŽ ne ulaže u infrastrukturu, ne radi ništa na cargo prijevozu, ukida linije u Slavoniji i Baranji, nego događa nam se upravo i to da godinama čekamo da budemo partneri. Ja se nadam da ćemo barem kroz ove europske projekte da neće Hrvatska vlada, bilo ova ili iduća, moći izbjeći upravo i tu lokaciju i još neke koje su važne za Slavoniju i Baranju, da ćemo kroz studije koje su dokazale upravo da je to važno za taj prostor da ćemo zajedničkim sredstvima i zajedničkim naporima uspjeti riješiti to pitanje. No, ostaje ono pitanje upravo zaštite pružnih prijelaza, a njih je na desetine, na stotine gdje nam svakodnevno ginu ljudi po Slavoniji i Baranji. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Bubalo naime ja sam citirao dakle usvojenu prometnu studiju grada Osijeka, vidim ovdje objavljeno dana subota 24. siječnja, dakle vrlo svježa vijest, gdje se planira što nadvožnjaka, što podvožnjaka, upravo i ulica Leopolda Mandića. I drago mi je da je grad Osijek prionuo rješavanju svog prometnog problema kao što već evo ovih 7 godina u Saboru pokušavam nametnuti temu podvožnjaka u Slavonskom Brodu u Osječkoj ulici D423, dakle državna cesta 423, na kojoj otprilike isto 20 tisuća vozila čeka svaki dan trošeći gorivo ali prije svega i živce naših građana. Hvala lijepo. Kolegice i kolege ministar je zamolio ako možemo apsolvirati ovu točku s obzirom da popodne ima određenih obveza, a nema zamjenika pa predlažem da malo racionaliziramo raspravu pa ćemo i produžiti malo raspravu iza 13,30. U ime Kluba zastupnika HSU-a Željko Šemper. Izvolite kolega. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, poštovani ministre, kolegice i kolege. Ovim zakonom uređuju se sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava, mjere za razvoj i upravljanje sigurnošću kao i uvjeti za postizanje željezničkog sustava EU. Tu su uključeni svi postupci Agencije za sigurnost željezničkog prometa, postupci istražnog tijela za istraživanje željezničkih nesreća kao i uvjeti za obavljanje djelatnosti upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika, uvjeti za strojovođe i ostale izvršne radnike te nadzor sigurnosti i inspekcijski nadzor. Ovim izmjenama i dopunama provest će se dalje usklađivanje zakonodavstva RH s legislativom EU čime će se osigurati daljnje očuvanje i unapređenje sigurnosti željezničkog sustava RH sukladno zahtjevima EU te unaprijediti tehnička usklađenost i poboljšati razvoj usluga u željezničkom sustavu EU pa i s trećim zemljama. Još 10. ožujka prošle godine je Europska komisija donijela direktivu u pogledu zagađenja bukom prema kojoj je RH imala obvezu uskladiti svoje zakonodavstvo najkasnije do 1. siječnja 2015. godine. Tu mi nije jasno da li je taj datum pogrešan, a ako nije da li smo izvršili tu obavezu? U članku 8. a prema direktivi EU propisano je da države članice osiguravaju da odgovornost za sigurno djelovanje željezničkog sustava i nadziranje rizika leži na upraviteljima infrastrukture i željezničkim prijevoznicima koji međusobno surađujući primjenjuju nacionalna sigurnosna pravila i norme za uspostavu sustava upravljanja sigurnošću u skladu sa ovom direktivom. Upravitelji infrastrukture i željeznički prijevoznici kontroliraju rizik i aktivno rade na sprečavanju i otklanjanju uzroka rizika. Dakle, ovim izmjenama i dopunama zakona sve je u cilju sigurnosti putnika i tereta koji koriste željeznicu kao prijevozno sredstvo. Hrvatske željeznice još 2000. godine pokrenule su preventivno-edukativnu akciju "Vlak je uvijek brži" koja je bila namijenjena djeci kako se ponašati uz prugu i koje su opasnosti u igri ili prijelazima preko pruge. S obzirom na značajan broj nesreća i poginulih osoba posebno na željezničko-cestovnim prijelazima takvu je akciju prije svega trebalo organizirati i za vozače cestovnih vozila. Unatoč stalnim i skupim ulaganjima u uređaje za osiguranje tih prijelaza nesreće se i dalje događaju. Tako je primjerice u 2011. godini na tim prijelazima poginulo 15 osoba, a njih 10 na onima gdje je promet osiguran sigurnosno-svjetlosnim uređajima. Hrvatske željeznice su unatoč kroničnog nedostatka financijskih sredstava dosta zaštitile željezničko-cestovne prijelaze na kojima se događaju najteže nesreće ovisno o kategorizaciji ceste. Sigurnosna razina određena je zakonskim propisima u kojima je točno navedeno kakva razina sigurnosti mora postojati na pojedinim željezničko-cestovnim prijelazima. Prema postojećoj signalizaciji vlak uvijek ima prednost. Zbog toga je moguće govoriti samo o tome da je cestovno vozilo podletjelo pod vlak ili čak naletjelo na vlak, a ne kao što je u medijima da je vlak naletio na motorno vozilo. Zadnjih godina bilo je dosta izgubljenih mladih života zbog šetnje po pruzi i slušalicama na ušima. Godišnje se na cestama u Hrvatskoj dogodi oko 58 tisuća nesreća i pogine u prosjeku oko 600 osoba. Od tog broja 10-ak posto na željezničko-cestovnim prijelazima. U 99% slučajeva kriva je nepažnja vozača cestovnih vozila, a odraz događaja u javnosti svodi se na to da je kriva željeznica. Koliko su vozači cestovnih vozila nestrpljivi i koliko im se žuri često puta i u smrt pokazuju podaci polomljenih branika, polubranika. 2009. godine polomljeno je 706, 2010. 613, 2011. 572, i 2012. 537. Iz čega se vidi trend pada. Ostali članci ovog zakona propisuju postupke u slučajevima nesreća, obaveze upravitelja infrastrukture i željezničkog prijevoznika u slučajevima nesreća, istraživanjima ozbiljnih nesreća kakvih je kod nas bilo nekoliko. Vjerujem da bi svi mi bili sretniji da bude što manje prilika za primjenu ovih članaka i da bude što manje nesreća, posebno sa smrtnim posljedicama. Dosad sam govorio uglavnom o sigurnosti putnika i nesrećama koje se često događaju u željezničko-cestovno prometu. O brzini putovanja koja je danas značajno manja može se isto kritički govorit. Tu dolazimo do najvažnijeg problema Hrvatskih željeznica a to je infrastruktura koja je previše zadnjih 20. godina zanemarena u korist izgradnje cesta. Evo upravo mi je kolega danas javio da se ipak nešto radi i na željeznicama, danas je objavljen natječaj za prugu Gradec-Žabno, rekonstruirana je pruga Zagreb-Dugo Selo, Koprivnica-Botovo, a nadamo se da će uskoro krenuti i Dugo Selo-Križevci. Svaki tjedan sam u vlaku, a česta kašnjenja kod putnika su koja najviše i nerviraju. Radnici kasne na posao, studenti na predavanja i ispite, umirovljenici na dogovorene predmete i snimanje u bolnicu. Zanemarena infrastruktura šteti i gospodarstvu. Pravac Rijeka-Koprivnica, međunarodna granica usko je grlo za prijevoz putnika od Rijeke prema srednjoj Europi. Bez boljeg održavanja i modernizacije željezničke infrastrukture naše pruge ne mogu podnijeti veće brzine jer bi se ugrozila sigurnost putovanja. Tu nam na starim prugama puno ne pomažu ni moderne kompozicije vlakova. Zbog svega toga veliku štetu ima gospodarstvo u prijevozu teretnog prometa. Posljedice će se pokazati i u narednim godinama kad će konkurencija iskoristiti našu nekonkurentnosti bez obzira na stručnost naših željezničara. Ove mjere usklađivanja zakona s europskim željezničkim sustavom su dobre i klub Hrvatske stranke umirovljenika će ih podržati ali osnovni uvjet da se u sustav Hrvatskih željeznica što prije prilagodi uvjetima koje propisuje ovaj zakon. Hvala. Hvala i vama. I kolega Petar Baranović u ime kluba DC-a Novog vala i Narodne stranke reformista. Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani gospodine ministre sa suradnicama, kolegice i kolege pred nama je zakon kojemu je zapravo temeljni cilj prihvaćanje djela pravne stečevine EU koje se odnose na regulaciju u željezničkom prometu. I ako gledamo samo to kao materijal onda se mogu složiti sa prethodnim kolegicama i kolegama koji su rekli dio je to onog što smo se obavezali kao zemlja prihvatiti. To je u principu tehnički dokument i to ćemo naravno podržati. Međutim, naravno da se rasprava nije svela samo na činjenicu da moramo prihvatiti europske norme koje kao zemlja članica EU smo dužni, nego da se Bogu hvala ja bi rekao otvorila rasprava o onome što je suština stvari. U konačnici i sama pravna materija o kojoj govori EU, mi je prihvaćamo, govori o sigurnosti prometa a mi smo se naravno nadovezali znajući u kakvom stanju su ili barem sluteći hrvatske željeznice i na one koji se tiču konkurentnosti hrvatskih željeznica, o njihovoj važnosti, stanja u kojem jesu zapuštenosti. Kao mladog učenika srednje pomorske škole učili su me u predmetu poznavanje prometa, mislim da se tako nekako zvao, da je najjeftiniji vid prometa pomorski promet, da nakon njega ide željeznički promet, pa onda iza toga cestovni. A sukladno tome naravno zemlje koje logično sagledavaju stvari, nacije koje logično sagledavaju stvari se i referiraju pa onda vidite da se recimo pomorskim transportom prebacilo toliko i toliko milijardi tona godišnje, da se željeznički prebacuje znatno manje ali još uvijek respektabilna brojka, cestovnim još manje itd. itd. To je To je tako kod nacija koje zdravo sagledavaju stvari, pa onda prema tome i vode računa o svojim interesima i potrebnoj infrastrukturi da bi stvari funkcionirale po načelu zdrave pameti i ekonomike. Šta se u Hrvatskoj događa, u Hrvatskoj se događa da željeznice de facto više ne postoje. Ono što je ostalo to je reliquiae reliquiarum željeznica i to je stotinama svjetlosnih godina daleko od onoga što su realne potrebe hrvatskog gospodarstva i što je nacionalni interes Jadranske luke Split, Šibenik, Zadar koji se nešto više znajući kakvo je stanje zapravo bazira na korištenju cestovnog prometa za propulziju pretovarenog tereta i distribuciju dalje. Rijeka nekad glavna istočno jadranska luka danas naslonjena na željeznicu koja od Rijeke do Budimpešte putuje jednako sati koliko i prije 100 godina. Tu smo negdje gospodine ministre. Šta reći na te stvari? Bilo je napada od drugih političkih stranaka pa apostrofiranje ove Vlade. Treba biti korektan. 20.tih godina ako korektno sagledamo i onaj period od četiri, pet ratnih godina kad se stvarno ništa nije moglo raditi nismo napravili ništa ozbiljno, ništa koncizno, ništa dosljedno ni u čemu, atrofirali smo sektor energetike, atrofirali smo u sektoru poljoprivrede, deindustrijalizirali smo zemlju pa smo tako upropastili i promet s iznimkom cestovne mreže. Sve ostalo je ajme majko. Kako na koji način očekivati da jadranske luke bilježe porast pretovarenog tereta, a ne radikalni pad. Luka Šibenik prije 25 godina mislim rekordno pretovarenih milijun 700 ili 800 tisuća tona, danas životare na 500 tisuća tona i kada dođe brod

onda to dečki elevatorima i grajferima, dizalicama, portalnim polako pobacuju štive i onda sve stoji, stoje dizalice, stoje elevatori, sve stoji i onda igrom slučaja znajući direktora Luke Šibenik pitam ga o čemu se radi, kaže ne može nas pratiti HŽ Cargo. Kasni teret. To je prava istina o Hrvatskoj, prava istina da se ne može uprijeti prstom ni u ovu Vladu isključivo jer prethodne vlade čiji predstavnici sada plaču o potrebi za investicijama u HŽ Cargo su investirali u Arene za rukomet. Pa postavljamo pitanje koliko smo pravovremenom investicijom tih novaca unaprijediti željeznički promet u Hrvatskoj? Bogu hvala. Šta je nama dame i gospodo činiti? Nama je da se o bitnim temama kao što su HŽ, hrvatska energetika, hrvatska poljoprivreda detaljnije informira ovaj Dom i da ovaj Dom preuzme veću ulogu od one koju ima sada, a to je da bude Dom u kojem na ovakvu temu sjedi nekih zastupnika od kojih je stvarno možda nekih 7, 8 fokusirano na temu i raspravu, a ostali polako surfaju po internetu, obavljaju telefonske pozive i zapravo dajem jednu tužnu sliku. Nije u pitanju samo željeznica. Sigurnost u željezničkom prometu u RH govorilo govorilo se o investicijama, ja ne znam neka me ministar ispravi ako sam krivo primijetio te brojke, proračun za ovu godinu u odnosu na prošlu godinu je smanjio stavku investiranja u željezničke prijelaze odnosno prijelaze i križanja između željezničkih pruga i cestovne mreže. Ako sam falia ispričavam se. Sigurnost željezničkog prometa u Hrvatskoj je naravno u korelaciji sa stanjem voznog parka i sa stanjem željezničkih pruga. Željezničke pruge su nam ajme majko i vlakovi nam počinju voziti sve to sporije na nekim relacijama, a što se tiče strojnog parka, nazovimo to tako nisam stručnjak u željezničkom prometu pa ako bude koji lapsus ispričajte me, još vozu kanađanke koje su bile amortizirane u doba kada sam ja igra na frenje, kada sam bia mali, onako baš mali. Kakvu perspektivu perspektivu HŽ imaju ako su nam kanađanke još uvijek kičma posebno Cargo željezničkog prometa? Zna li itko tko je nekakav srednji standard u tom segmentu željezničkog prometa u svijetu? Koliko su prosječno stare lokomotive koje iznose posao u zemljama u okruženju, koliko su prosječno stare u zemljama EU, koliki je svjetski prosjek, a gdje smo mi i šta nam se događa? šta nam se događa? Kako i na koji način vratiti putnički promet kada evo primjerice izvađeni podaci danas autobusom iz Rijeke stižete za 2,5 sata, željeznicom za 4,5 sata, a da stvar bude gora cijena najjeftinije karte privatnog prijevoznika autobusera je 40 kuna, HŽ-a 118. Vlakovi su nam prazni, pruge su nam zapuštene, sustav radi gubitke. Prethodnih godina smo subvencijama i prelivanjem novaca iz državnog proračuna zatvarali te rupe, investiralo se značajnije nije, držim da bi, mi ćemo podržati ovaj zakon u klubu, ali držim da bi bilo jako dobro da se od strane ministarstva i gospodina resornog ministra, evo moj prijedlog i njemu i predsjednici saborskog Odbora za pomorstvo, promet i veze napravi jedna tematska sjednica na kojoj će se prezentirati stvarno stanje financijsko, tehničko, kadrovsko, perspektive i predstaviti nekakav prioritet investiranja da vidimo kao saborski zastupnici koji bi trebali biti odgovorni u ovoj zemlji šta se događa za HŽ-om, a onda konsekvenco tomu i što se događa uopće sa ovom zemljom. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O prijedlog zakona glasat ćemo naknadno. I sada ćemo imati stanku do 15,00 sati. Hvala lijepa. Hvala vama.